Dobro jutro svima. Nastavljamo dalje sa radom kako je i najavljeno danas idemo sa - Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o materijalima i predmetima koji dolaze u neposredni dodir sa hranom, prvo čitanje, P.Z.E. br. 538. Predlagatelj je Vlada RH na temelju članka 85. Ustava RH i članka 172. Poslovnika Hrvatskog sabora. Prigodom rasprave o ovoj točci dnevnog reda primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na prvo čitanje zakona. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku. Želi li predstavnik predlagatelja dati dodatno obrazloženje? Poštovana državna tajnica Marija Bubaš, izvolite. Evo poštovani hvala vam. Ja bih samo rekla uvodno par riječi. Predloženim Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o materijalima i predmetima koji dolaze u neposredan dodir sa hranom osigurava se provedba Uredbe Europske komisije od 15. rujna 2022. o materijalima i predmetima od reciklirane plastike koji dolaze u dodir sa hranom i stavljanje izvan snage ranije važeće uredbe na razini EU. Ovim prijedlogom zakona detaljnije se definiraju obveze subjekata koji obavljaju djelatnost recikliranja plastike u svrhu upisa postupka u registar Detaljnije se uređuju obveze pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju djelatnost proizvodnje, uvoza materijala i predmeta i distribuciju predmeta koji dolaze u neposredan dodir sa hranom, odnosno obveze o izradi pisane izjave o sukladnosti proizvoda prije stavljanja na tržište, te izradi laboratorijskih analiza za dokazivanje sukladnosti proizvoda prema propisima koji se na tu kategoriju proizvoda primjenjuju. Također propisuje se obveza izrađivanja pisane izjave o sukladnosti proizvoda koji dolaze u neposredan dodir sa hranom prije stavljanja na tržište, odnosno propisuje se obveza za subjekte koji se bave recikliranjem da izrađuju godišnje planove uzorkovanja kojim se prate razine kontaminacije serija, plastične sirovine i odgovarajućih serija dekontaminiranog recikliranog proizvoda. Uvodi se i obaveza za subjekte koji gospodare otpadom, a koji sudjeluju u lancu opskrbe plastičnom sirovinom koja se dalje koristi u proizvodnji materijala i predmeta koji dolaze u dodir sa hranom kao i za subjekte uključene u daljnju radnju u sklopu prethodne obrade, da uspostave sustav osiguranja kvalitete dobre proizvođačke prakse, sljedivosti proizvoda i odgovarajuće prateće dokumentacije. Zakonskim prijedlogom detaljnije se propisuje obavljanje službenih kontrola koje provode sanitarni inspektori Državnog inspektorata, te njihova prava i dužnost prilikom obavljanja inspekcijskog nadzora, a isto tako utvrđuju se ovlasti nadležnih sanitarnih inspektora u svrhu unapređivanja postupanja i poduzimanju upravnih i prekršajnih mjera za provedbu spomenute Uredbe Europske komisije. Predlažemo donošenje prijedloga ovog zakona. Hvala vam. Hvala vama. Imamo nekoliko replika. Prva je poštovana Andreja Marić. **Marić, Andreja (SDP)** Hvala lijepa poštovana državna tajnice. Vezano uz članak 5. ovih dopuna zakona kaže da ako materijali i predmeti koji dolaze u neposredni dodir sa hranom nisu uređeni uredbama onda će pravne i fizičke osobe morati osigurati laboratorijsku analizu, pa me zanima koliko mi imamo certificiranih laboratorija koji provode tu analizu i koliko se plaća? Pretpostavljam da ta onda fizička osoba mora platiti tu analizu da bi dobila određenu dokumentaciju. Hvala. Tim analizama bave se županijski zavodi za javno zdravstvo i Hrvatski zavod za javno zdravstvo što znači da imamo preko 20 laboratorija, dakle 21 laboratorij.

je nema. Mikroplastika pronađena je u svim oblicima od morskog života to je već poznato u hrani, ima je u soli, šećeru, medu, pivu. Kažu u 80% vode …/Govornik se ne razumije./… zagađeno kontaminiranom plastikom. Sama plastika se sporo razgrađuje to nam nekoliko stotina godina treba. Sad pitanje je samo kako se ona u organizmu, zapravo kakvu štetu pravi. Svi znamo da u organizam mora doći u probavni sustav. E sad koliko ona može proizići iz probavnog sustava, odnosno da li može otići u razne stanice, organe i koje kemikalije? Neke vjerojatno otpušta otrovne kemikalije, to bi bilo ono što bi bilo štetno. Možda da li ima tu kakvih istraživanja u tom smislu jer mislim da će to biti u budućnosti obzirom da je velika količina plastike da će se morati i da sve više ulazi u organizam na razne načine, da će se morati možda malo više istraživati što bi moglo kakvu štetu napraviti organizmu. Hvala. **Sanader, Ante (HDZ)** Odgovor. **Bubaš, Marija** Dakle, hvala vam na tom pitanju pa čak bih rekla i opservaciji s obzirom da ste te struke koja zapravo jako dobro poznaje da postoje endokrini disruptori i danas se sve više time bavimo. Dakle, upravo oni proizlaze iz kontakta onog što što konzumiramo sa plastikom i upravo ovim zakonom zapravo bi se reguliralo stavljanje na proizvod tih tržišta baš zato što dolaze u kontakt sa hranom, baš zato da se postigne bolja kontrola i kvaliteta proizvoda i da se garantira ta kvaliteta upravo zato da se smanji štetan učinak plastike i na taj način na zdravlje. Klasić. **Klasić, Darko (HSLS)** Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče HS. Uvažena državna tajnica, u globalnom gospodarstvu velika je cirkulacija materijala i boja koje se koriste zapravo u ambalaži koja dolazi u dodir sa hranom. Kako su danas tržišni uvjeti na, na svjetskom gospodarstvu cijena prioritet, u pojedinim azijskim i u velikom dijelu azijskih gospodarstava izdavanje tih certifikata je postala zapravo administrativna Da li Hrvatska provodi s obzirom na to dodatnu analizu certifikata koji se pritom koriste s obzirom da imam informacije da se na tržištu pojavila veliki broj i falsificiranih certifikata

da bi se postigla bolja kontrola te plastike koja nam dolazi sa, iz tržišta afričkih zemalja i Dalekog Istoka. Između ostaloga ovim zakonom, kao što sam ranije rekla, predviđa se i kontrola tih proizvoda, a i omogućuje se sanitarnim inspektorima da provode svoj posao, da snažnije kontroliraju i da bolje upravljaju tim procesima. Sljedeća replika poštovani Davor Dretar. kako da to kažem, voluminozni, svega je više i više, pa zato čisto malo izvan ove uredbe da vas pitam na nivou EU, na nivou Hrvatske, što radimo da smanjimo te ogromne količine plastike koja će nas stvarno jednog dana sve podaviti? Hvala. hvala vam na tom pitanju jer mi dajete priliku da podsjetim da se ovdje radi i o o obvezama, ovaj zakon detaljnije uređuje obveze subjekata koji obavljaju djelatnost recikliranja, recikliranje upravo je svrha cilj recikliranja zapravo je taj da se smanji količina plastike odnosno da se ona koristi i da se postigne taj krug, a da taj krug pritome ne šteti ljudskom zdravlju, hvala. Slijedi replika poštovanog Luke Brčića. **Brčić, Luka (HDZ)** Hvala g. potpredsjedniče. Poštovana državna tajnice, jučer smo evo pa skoro cijeli dan raspravljali o korisnosti hrane

Znamo da preko trgovačkih lanaca značajan dio hrane dolazi iz uvoza u ovim plastificiranim često puta pakiranjima i dobro je to kontrolirati i pozdravljam ovaj zakon koji će dodatno štititi zdravlje naših sugrađana. Ako sam dobro shvatio, preuzimanje inspekcijskog nadzora iz nadležnosti sanitarne inspekcije Ministarstva zdravstva prelazi sada u Državni inspektorat. Jesam li dobro shvatio i hoće li to poboljšati kontrolu samih proizvoda? Hvala. Da, jer sanitarni inspektori radit će nadzor tržišta, prema tome moći ćemo dakle kroz laboratorijske analize koje se provode u zavodima sprječavat će se da plastika koja nije sigurna za uporabu dođe uopće u doticaj sa hranom, a sanitarnim inspektorima daju se ovlasti kako će kontrolirat tržište, dakle moći će kvalitetnije provoditi svoj posao. Hvala lijepo. Poštovana državna tajnice, dakle ovdje raspravljamo o zaštiti hrane od kontaminacije plastikom, recikliranom plastikom itd.. Ja ću također otići malo izvan okvira ove direktive odnosno ovog zakonskog prijedloga, pa ću vas pitati, a što ministarstvo planira kako bi zaštitilo Osjećane i Slavonce od kontaminacije plastikom i različitim kemikalijama nastalim izgaranjem plastike u Brijestu kod Osijeka? Jer i vaše ministarstvo, ali i ostala nadležna ministarstva baš se nisu pretrgli nešto komunicirajući koje su moguće posljedice, kako ćemo sanirati, kako ćemo zaštiti građane odnosno pravili su se valda da se ništa ne događa, pa bih molio evo i zbog slavonske javnosti i osječke javnosti recite nam nešto više o tome. **Bubaš, Marija** Hvala vam na tom pitanju jer mi to pitanje omogućava da stavim jedan ili da unutar okvira zapravo nacrtam sliku. Nekada je, svi ste vjerojatno svjesni onih UN SDG ciljeva, dakle koji sveobuhvatno sagledavaju zdravlje, pa tako i utjecaj okoliša na zdravlje i vaše pitanje tako i gledam odnosno tako ga shvaćam. Pitanje je usmjereno zapravo ne samo, vi ste ga usmjerili meni, ali ja vam moram reći da je zdravlje pitanje svih resora i to je zapravo …/Govornik se ne razumije./…i to je zapravo, a ovaj dio o kojem vi govorite utjecaju okoliša na zdravlje, to je zapravo, podsjećate nas na, na to da smo svi jedno zajedno sa okolišem koji nas okružuje. Nekada je pitanje okoliša bilo u nadležnosti resora zdravstva, međutim sada je to, moram vas podsjetit, u nadležnosti Ministarstva gospodarstva. Bez obzira što je to tako mi surađujemo sa Ministarstvom gospodarstva, pratimo situaciju u Osijeku i ne znam koliko ste upoznati, ali ja ću vam reći da su…/Upadica Zavoda za javno zdravstvo su provedena mjerenja i stalno se i kontinuirano prate mjerenja koja pro…, koja radi DHMZ i sve to skupa se objedinjuje na razini HZJZ koje ministarstvu dostavlja izvješća… **Šimičević, Rade (HDZ)** Zahvaljujem potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovana državna tajnice evo Članak 6a. kaže da subjekt koji proizvodi hranu obavezni su sustavno kontrolirati, nadzirati proizvodnju hrane u svim moje pitanje vama je imamo mi instrumente za kontrolu i koliko zapravo danas imamo zdravu hranu na tržištu? To je jedno i drugo s obzirom da smo imali nekoliko incidenata u zadnje u vrijeme vezano za skladištenje plastičnog otpada koliko smo mi sigurni da se takve stvari ubuduće neće ponoviti? Hvala. Ovdje je zapravo bila riječ o jednom incidentu, koliko sam ja uspjela popratiti situaciju vezano uz Osijek. Dakle, incidenti su nažalost uvijek mogući. Svjedočimo ih ne u Hrvatskoj nego na razini svijeta. I bili smo do danas svjedoci raznih ekoloških katastrofa, sjetite se Meksičkog zaljeva izbijanja nafte. Dakle, svaki proizvođač mora u svoje poslovne procese inkorporirati sustave kojima se osigurava kvaliteta. Naročito su to u obligaciji oni koji se bave proizvodnjom hrane. S druge strane postoje sanitarni inspektori Državnog inspektorata koji kontroliraju onda i te procese, a i ono što dolazi na tržište. Dakle, možemo biti sigurni, naravno sve je stvar jedne mreže. Što je mreža finijeg tkanja manje su mogućnosti za incidente. Upravo tome služe i ovakvi propisi i njihova kontinuirana i dosljedna provedba. Hvala. li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Nema prijavljenih, onda prije otvaranja rasprave imam zahtjev ovdje da vam predložim da slobodni govori odnosno iznošenje stajališta može biti nakon točke jer je procjena da će ovo trajati sat vremena. Jeste suglasni? Je, ok onda utvrđujem da ćemo imati slobodne govore odmah nakon završetka ove točke. Idemo u raspravu po klubovima. Prvi prijavljeni je u zastupnika SDP-a poštovana Andreja Marić. Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče sabora. Poštovana državna tajnice sa suradnicom, kolegice i kolege, dakle ovdje govorimo o izmjenama i dopunama Zakona o materijalima i predmetima koji dolaze u neposredni dodir s hranom. Prvi je taj zakon izglasan odnosno u Narodnim novinama je od 2013. i onda je noveliran 2 puta 2014. i 2018., a tim zakonom se uređuju pojmovi materijala i predmeta koji dolaze u dodir s hranom, dobra proizvođačka praksa za materijale i predmete koji dolaze u dodir s hranom, aktivni inteligentni materijali i predmeti koji dolaze u dodir s hranom, materijali i predmeti od reciklirane plastike i plastični materijali i predmeti, nadležno tijelo njegove nadležnosti i službene kontrole i obveze subjekata u poslovanju s hranom. Kad smo govorili o Zakonu o predmetima opće uporabe onda naravno proučivši materiju zapravo možemo vidjeti da u predmete opće uporabe upravo i ulaze ovi materijali i predmeti koji dolaze u neposredan dodir s hranom. U prvom redu je tu posuđe, pribori, oprema uređaja, ambalaža, a u predmete opće uporabe idu i predmeti široke potrošnje koji se dijele onako najosnovnije na kozmetičke proizvode, posuđe, pribor, oprema i uređaji za proizvodnju kozmetičkih proizvoda, igračke, deterdženti, duhan, duhanski proizvodi i pribor za pušenje. Obzirom da sam prvi klub onda ću si malo dati ove slobode da malo naše i kolege, a i naše građane koji ovo gledaju malo upoznam sa materijom. Kad govorimo sa neposrednim dodirom s hranom tu je zapravo čitavi spektar različitih materijala i predmeta koji su izrađeni od tih materijala. Tu su najčešće metali i njihove slitine, keramika, porculan, emajl, polimerni materijali dakle plastika, ali su tu i lakovi, premazi, celuloza, elastomeri, pa zatim drvo, pluto vam vinari dobro znaju, tekstil. Predmeti koji uobičajeno dolaze u dodir s hranom su posuđe, pribor, oprema i uređaji i ambalaža koja se koristi u poslovanju s hranom. Osim toga u neposredan dodir s hranom mogu doći i reciklirani biorazgradivi aktivni inteligentni materijali od kojih svaki ima svoju funkciju. I onda se pitamo što su to inteligentni materijali, pa evo ima odgovor i na to pitanje. Dakle, to su materijali koji nadziru stanje upakiranog sadržaja, temperaturu i vlagu, a aktivni materijali otpuštaju aktivne sastojke u hranu kako bi joj produžili rok uporabe. Najvažnija uloga ambalaže je zaštita proizvoda od vanjskih utjecaja i da tu hranu održi u zdravstveno ispravnom stanju, ali naravno ambalaža i prodaje proizvod tako da eto proizvođači misle tu i na tehnološke, znanstvene, znanstvena dostignuća, dizajn, ali naravno prvo je nama zdravstvena sigurnost tog gotovog proizvoda. I hrana i ambalaža su uvijek u interakciji, pa onda može doći do prelaska određenih spojeva u hranu, a nama je svima važno da to ne predstavlja zdravstveni rizik za potrošača. Najčešće se kad se o ambalaži govori zapravo govori o plastičnoj ambalaži. Ima svoju nisku cijenu, relativno nisku cijenu jel, malu masu, međutim upravo zbog potencijalnih ugroza zdravlja od strane plastične ambalaže izrazito je važno da postoje određeni zakoni i uredbe koji brinu o tome da bude zdravstvena sigurnost korištenja takvih proizvoda koji su u plastičnoj ambalaži. Osim toga, već su evo neki tu i govorili i o tome da se plastika ne razgrađuje i jednostavno treba misliti na to kako reciklirati takvu ambalažu odnosno kako brinuti o zaštiti okoliša. Što se tiče nekakvih spojeva koji mogu migrirati u hranu kad smo govorili o Zakonu o općoj uporabi onda smo puno govorili i o ftalatima, o bisfenolu A, tako da o tome zaista treba voditi računa, tu su i djeca sa svojim igračkama, bočicama za hranjenje, ali i općenito hrana i piće za sve nas. Sad sam evo u pripremi pred koji dan naišla i na jedan članak di se određeni proizvod povlači zbog komadića stakla koji također mogu dospjeti u hranu i naravno predstavljati zdravstvenu ugrozu. Ako se određena hrana krivo pakira u određenu plastičnu ambalažu onda može doći do migracije iz ambalaže u hranu, ali iz hrane u ambalažu pa s jedne strane može doći do promjena u kvaliteti hrane, ali s druge strane opet ono o čemu puno pričamo, a to je ako se koristi kriva tehnologija, pretjerano zagrijavanje itd. opet zdravstvena ugroza. Kako se potrošača ne bi dovelo u zabludu i kako bi se omogućilo prepoznavanje nejestivih dijelova ambalaže, aktivni inteligentni materijali i predmeti moraju se obilježiti slikovnom ili pisanom oznakom nije za jelo. mi pogotovo svi medicinari izrazito brinemo o zdravstvenoj sigurnosti hrane, al naravno da nam je to svima važno, međutim ako je zdravstveno ispravna kažu evo na HZJZ nijednu vrstu ambalaže nije potrebno izbjegavati. Nadalje, u pripremi za ovu točki sam naišla na jedan zgodan materijal iz 2014., to je Vodič za materijale i predmete koji dolaze u neposredan dodir s hranom tu je evo naslovnica pa mi se to činilo dosta zgodno za proučiti. Dakle, ovaj vodič su izradili tadašnje Ministarstvo zdravlja Uprava za sanitarnu inspekciju, pa HGK sa Europskom poduzetničkom mrežu u Hrvatskoj Hrvatskoj i HGK Udruženje industrije plastike i gume, tako da je tu na jednom mjestu zapravo niz korisnih informacija vezanih uz materijale koje dolaze u neposredan dodir s hranom, a to između ostaloga važno i za male tvrtke zato se i uključila i HGK koje često ne raspolažu svim saznanjima, ali i adekvatnim sredstvima iskustvima za praćenje svih onih alata koji su na raspolaganju putem EU programa, pa je onda zgodno da putem jednog ovakvog vodiča dobiju sve korisne informacije. Tako da su tom vodiču osim ovog uvoda što jesu materijali koji dolaze u dodir s hranom, kakva su potencijalna onečišćenja, kako ispravno pakirati tu hranu ima zapravo i niz informacija vezanih uz to koji institucionalni okvir znači koji su propisi na razini EU odnosno RH. I ovaj ovdje pobraja još onako detaljno koje su to vrste materijala koje dolaze u neposredan dodir s hranom, dakle staklo, lakovi, metali, legure, papir, kartonska ambalaža, plastika, tiskarske boje, ljepila, gumene brtve, silikon i površinski premazi, drvo, pluto, tekstil, kombinacija aktivnih inteligentnih pakiranja, višeslojna ambalaža i industrijska oprema strojevi, pribor i oprema. A ono to se ne ubraja u tu skupinu kaže antikviteti materijali za pokrivanje ili premazivanje kao što su materijali koji pokrivaju koru sira, pripremljene mesne proizvode ili voće koji čine sastavni dio hrane i mogu se konzumirati zajedno s tom hranom te fiksna oprema za javni ili privatni vodovod. Svi ti materijali i premeti se moraju proizvoditi u skladu s dobrom proizvođačkom praksom tako da ne prenose svoje sastojke u hranu u količinama koje bi mogle ugroziti zdravlje ljudi, uzrokovati pogoršanje organoleptičkih svojstava hrane i uzrokovati neprihvatljivu promjenu u sastavu hrane. Jako je važno osigurati sljedivost materijala i predmeta koji dolazi u dodir s hranom. Kako? Tako da se slijede svi oni koraci u proizvodnji, u kontroli kvalitete, ali isto tako i u vođenju, označavanju odgovarajuće dokumentacije i obavješćivanja i svim fazama proizvodnje, prerade i distribucije. Odgovorne osobe koje se bave tim predmetima i materijalima koje dolaze u neposredan dodir s hranom dakle trebaju voditi dokumentaciju o nabavi ispravnosti sirovina ambalaže, provoditi sustavne kontrole uvjeta proizvodnje, provoditi sustave kontrole gotovog proizvoda, imati sustav i procedure koje omogućuju identifikaciju dobavljači i kupca svojih proizvoda, biti u mogućnosti identificirati od koga i kome se proizvod isporučuje, osigurati izobrazbu zaposlenika i posjedovati izjavu o sukladnosti. Sve pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost uvoza, proizvodnje i distribucije materijala i predmeta koje dolaze u neposredan dodir s hranom se moraju registrirati zapravo na propisanom obrascu prijave Ministarstvu zdravlja. I u tome cijelu svoju tj. važnu svoju ulogu i inspekcijski nadzor koji kontrolira i provođenje unutarnjeg nadzora, uvjeta proizvodnje, kontrolu svih faza i proizvodnje i gotovog proizvoda, uzimanje uzoraka za analizu, inspektore ovlaštene u obavljanju inspekcijskog nadzora, pregledati sve radne i pomoćne prostorije, prostore, dokumentaciju, propisane evidencije, zapise, opremu, predmete rada i poslovanja koji su podvrgnuti inspekcijskom nadzoru i uzimati uzorke za analizu. I kako bi svi ovi proizvodi bili zdravstveno ispravni već sam rekla da se provodi kontinuirana kontrola i između ostaloga što se tiče proizvodnje moraju se osigurati prostori i za proizvodnju i skladištenje sirovina, skladištenje ambalaže, skladištenje gotovih proizvoda, priprema, završna obrada i pakiranje proizvoda. Što se tiče samog zakona rekla sam već noveliran je dva puta, a sad ove izmjene i dopune donosimo zato što je Europska komisija 15. rujna 2022. donijela Uredbu Komisije EU 2022/1616 od 15. rujna prošle godine upravo o materijalima i predmetima od reciklirane plastike koji dolaze u dodir s hranom i tako da se stavlja van snage Uredba br. 282/2008, pa evo kako je i uvodu bilo rečeno preduvjet za povećanjem recikliranog sadržaja u ambalaži za hranu i drugim materijalima koji dolaze u dodir s hranom je i dalje potreba da se osigura visoka razina zaštite zdravlja i ljudi, pa onda plastiku ako se upotrebljava za proizvodnju materijala i predmeta od reciklirane plastike koja dolazi u dodir s hranom uvijek treba dekontaminirati za vrijeme recikliranja tako da preostale kontaminirajuće tvari ne mogu ugroziti zdravlje ljudi ili na drugi način utjecati na hranu. Tu je upravo kako bi se to osiguralo je jako važno imati potrebnu svu dokumentaciju i jasno i nova pravila i propise tako da se ovim zakonskim prijedlogom uređuju pitanja osiguranja upravo ove provedbe Uredbe EU, definiranje obaveza subjekata koji obavljaju djelatnost recikliranja plastike, ovlast nadležnih sanitarnih inspekto…, inspektora Državnog inspektora i za provedbu ovog zakona nisu potrebna dovoljna sredstva. Čisto ono kratko da prođemo kroz ove članke, znači sve one pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost uvoza, proizvodnje i distribucije materijala i predmeta koji dolaze u neposredan dodir s hranom moraju tu svoju djelatnost definirati definirati na propisanom obrascu i prijaviti ministarstvu, a subjekti koji gospodare otpadom odnosno koji su uključeni u daljnje radnje obrade otpadne plastike također moraju svoju djelatnost prijaviti ministarstvu. Ministarstvo će u roku godine dana kažu donijeti taj pravilnik, međutim pitala sam vas na odboru zašto godina dana, ali rekli ste da je taj pravilnik skoro gotov, pa eto neće biti godina dana. Jako je važno da pravne i fizičke osobe imaju pisanu izjavu o sukladnosti sa tom uredbom, a oni koji dolaze u dodir sa, zapravo onim i predmetima koji nisu uređeni uredbama moraju osigurati laboratorijsku analizu, čuli smo da to rade Županijski zavodi za javno zdravstvo, certificirani. Što se tiče koštanja, ja sam tu našla samo za troškove postupka, za ishođenje posebnih uvjeta za proizvodnju predmeta opće uporabe, al to je bilo još pred par godina, 2000 kuna, e sad kolko ova analiza stoji, to evo velite da niti vi ne, ne znate. Nadalje što je još važno za spomenuti, da Državni inspektorat, dakle njegovi sanitarni inspektori provode sve ove inspekcijske nadzore, ne znamo koliko ih ima, to možda ako ćete se kasnije osvrnuti, koliko zapravo imamo na raspolaganju inspektora i tu samo napominjem u čl. 7. st. 2., tu vam fali jedno slovo, znači u dijelu obveze za provedu piše, provedbu tog članka obavljaju inspektori zaštite okoliša, to si onda ispravite. Tako da sanitarni inspektor Državnog inspektorata ima određena prava i dužnosti, između ostaloga čak ako je neposredno ugroženo zdravlje i život ljudi onda čak može dati i usmenu da se ti materijali i predmeti dalje koriste. Između ostaloga je važno znači da se obavještavaju i Europska agencija za sigurnost hrane, tu je i naša Agencija HAPIH, tako da evo nadamo se da će takvih situacija gdje je ugroženo zdravlje ljudi biti što manje, pa ćemo evo mi kao Klub SDP-a podržati ovaj zakon, hvala. Slijedi rasprava u ime Kluba zastupnika HSLS-a i nezavisnog zastupnika Vladimira Bileka, poštovanog zastupnika Darka Klasića. Poštovani potpredsjedniče HS, uvažena državna tajnice sa suradnicima, poštovane kolegice i kolege, dobro jutro. Materijali i predmeti koji dolaze u neposredan dodir s hranom veliko su i složeno područje koje je uređeno propisom EU i zakonskim okvirima RH. Svakako Svakako je dobro da ovim prijedlogom zakona pratimo aktualne nadopune europske regulative iz 2022.g. koje dodatno definira Monitoring za reciklirane materijale koji dolaze u dodir sa hranom. Danas kada zbog zarade za profitom proizvođači često zavaravaju kupce lažnim informacijama na deklaracijama prehrambenih proizvoda i na ambalaži gdje se sve više vara na mesu, medu, ulju, mlijeku, sirevima, gdje je krivotvorenje hrane i ambalaže postao mafijaška djelatnost, često se postavlja pitanje znamo li zapravo šta jedemo? Kako u novinama često možemo pročitati o dodavanju šećera i eteričnih ulja u med, maslinovog ulja koji se razrjeđuje jeftinim uljem ili čak dodavanjem industrijskog ulja, tada se moramo ozbiljno zabrinut za zdravlje naših građana. Porazni podaci Državnog inspektorata od, od, koji navode da od 14 uzoraka vina čak u 7 dodani su voda i šećer, od 10 bućinih ulja 6 su krivotvorene mješavine, a nepravilnosti su uočene i kod mlijeka, sira, kruh i mesa. Do 5% proizvoda u tim kontrolama inspektorata može se reći da se radi o patvorinama proizvodima ili krivotvorinama, to se odnosi na krivo deklariranje, na miješanje hrane sa sastojcima koji nisu primjereni i to su podaci Referentnog centra Ministarstva zdravlja. Hrana je u Hrvatskoj kvalitetnija nego u mnogim europskim zemljama, ali utrka za profitom često prevagne, te proizvođači posegnu za jeftinijim rješenjem. Velik broj sirovina u prehrambenoj industriji i industriji ambalaže sadrže kemijske tvari koje zbog svoje toksičnosti ako se konzumiraju u velikim količinama ili dugotrajno mogu uzrokovati zdravstvene probleme, pa neki put i one najteže. Materijali i predmeti koji dolaze u neposredni dodir s hranom uz krivotvorenje hrane danas su postali potencijalno najveći izvor onečišćenja i opasnosti za ljudsko zdravlje u svim vrstama hrane. Zato kontinuirano provođenje inspekcijskog nadzora, nadziranje kritičnih kontrolnih točki, te provođenje korektivnih mjera koje doprinose osiguranju zdravstvene ispravnosti hrane je jedan od najvažnijih faktora očuvanja zdravlja naših građana, pogotovo u svijetlu globalnog gospodarstva i putova hrane koji sve više konzumiramo. Iako će ovaj zakon nesumnjivo doprinjeti povećanju kvalitete i sigurnosti hrane mislim da trebamo pod povećalo staviti pojedine europske certifikate koji zadovoljavaju zakonsku formu, ali što nužno ne znači da se osigurava i osiguravajuća ispranost hrane. S druge strane, u porastu je na tržištu porast krivotvorenih certifikata koja je priča sama za sebe. Danas učestalo se događa da se certifikati i izjave Europske komisije uzimaju zdravo za gotovo jer su izdane od strane za to ovlaštene kompanije da bi se naknadno utvrdilo kako se europska procedura testova za te proizvode nisu provedene u skladu sa odredbama da bi si mogli nositi europsku kvalifikaciju. Tako se ne mala vrata uvoze proizvodi koji nemaju standarde koji se traže, a samo formalno zadovoljavaju pravni okvir. U međunarodnom prometu i svakodnevnom životu na velikom obimu robe sigurno nije praktično niti je za protočnost robe poželjno da se za sve dodatno provjerava vjerodostojnost, ali za proizvode koji dolaze u kontakt sa hranom koji se izravno unose u tijelo poželjno je i potrebno izbjeći svaku dvojbu koja bi mogla dovesti u pitanje zdravstvenu ispravnost hrane koju konzumiramo. Zato smatram da bi trebalo biti obavezno da se u sklopu procesa obavezno utvrđuje da li je kompanija koja izdaje certifikat o usklađenju isti izdala temeljito na potpunom

dolaze danas sa svih kontinenata gdje se formalno ispunjavaju tražene norme, samo formalno birokratsko pitanje koje traži još jedan papir ili certifikat bez stvarno provedenog monitoringa materijala i predmeta. Nerješavanje ovog pitanja moramo početi što prije raditi jer krivotvorenje ambalaže i certifikata za hranu su postali unosni biznis u koji se uključuju i kriminalne organizacije jer kazne za to su gotovo simbolične, dobit je ogromna i sve veća. Zato je i primjetan pogotovo u našim susjednim zemljama zapravo smjer kretanja organiziranog kriminala na manje kažnjivim djelatnostima koje donose veći profit pa tako i proizvodnja i hrane i potrebne potrebne ambalaže. Hvala lijepo. Poštovani dopredsjedniče, poštovana tajniče, dame i gospodo zastupnici, ustavna osnova za donošenje ovoga zakona je sadržana u Članku 2. stavku 4. postavku 1. Ustava RH. Zakonom o materijalima i predmetima koji dolaze u neposredan dodir sa hranom uređuju se pojmovi materijala i predmeta koji dolaze u dodir sa hranom, aktivni i inteligentni materijali i predmeti koji dolaze u dodir sa hranom, materijali i predmeti od reciklirane plastike i plastični materijali i predmeti, uređuje se i nadležno tijelo i njegove nadležnosti, službene kontrole te obveze subjekata u poslovanju sa hranom. Navedeni zakon noveliran je 2 puta radi usklađivanja nacionalnog zakonodavstva s propisima EU propisima EU u području materijala i predmeta koji dolaze u dodir sa hranom te radi provedbe reformske mjere iz Nacionalnog programa reformi iz i za 2018. godinu s ciljem osiguravanja preduvjeta za početak rada Državnog inspektorata odnosno preuzimanje inspekcijskih nadzora iz nadležnosti sanitarne inspekcije Ministarstva zdravstva u Državni inspektorat. Europska komisija donijela je Uredbu 1616 2022. godine o materijalima i predmetima od reciklirane plastike koji dolaze u dodir s hranom o stavljanju izvan snage Uredbe iz 2008. godine. Prema ovoj Uredbi 1616 preduvjet za povećanje recikliranog sadržaja u ambalaži za hranu i drugim materijalima koji dolaze u dodir s hranom i dalje je potreba za osiguranje visoke razine zaštita, zaštite zdravlja ljudi. Stoga plastika ako se upotrebljava za proizvodnju materijala i predmeta od reciklirane plastike koja dolazi u dodir s hranom uvijek treba biti dekontaminirana, treba je dekontaminirati za vrijeme recikliranja do razine na kojoj je sigurno da preostale kontaminirajuće tvari ne mogu ugroziti zdravlje ljudi ili na drugi način utjecati na hranu. Kako bi se osiguralo da potrošači hrane i subjekti u poslovanju s hranom mogu pouzdati se da su materijali dekontaminirani i da postoji jednoglasno tumačenje opsega dekontaminacije koji se smatra dovoljnim, dakle za upotrebu. Novim pravilima koja su propisana Uredbom 1616 obuhvaćene su sve postojeće i buduće tehnologije recikliranja plastike. Zakonskim prijedlogom uređuju se slijedeća pitanja. Osiguranje provedbe Uredbe 1616, detaljnije definiranje obveza subjekata koji obavljaju djelatnost recikliranja plastike u svrhu upisa postupaka u Registar EU, detaljnije utvrđivanje ovlasti nadležnih sanitarnih inspektora Državnog inspektorata radi unapređivanja postupanja u poduzimanju upravnih i naravno prekršajnih mjera u provedbi spomenute uredbe. Članak 9. je izričit i jasan kao što su i jasne kazne za nepoštivanje uredbi europske zajednice implementiranih u nacionalno zakonodavstvo, a za što su zaduženi inspektori Državnog inspektorata. u neposredni dodir sa hranom dolazi čitav niz spektar i spektar različitih materijala i predmeta izrađenih od tih materijala. Među njima su najčešći metali slitine, e-mail, cement, keramika, porculan, stakla, polimeri, plastika uključujući lakove, premaze, prevlake, celuloze, elastomeri, drvo, pluto, tekstil. Predmeti koji uobičajeno dolaze u dodir sa hranom su posuđe, posuđe, pribor, oprema i uređaji, te ambalaža koja se rabi u poslovanju sa hranom. Osim toga, neposredni dodir sa hranom mogu, u neposredni dodir sa hranom mogu doći reciklirani biorazgradivi aktivni i inteligentni materijali od kojih svaki ima svoju funkciju. Inteligentni materijali nadziru stanje upakiranog sadržaja na primjer temperaturu, vlagu dok aktivni otpuštaju aktivne sastojke u hranu kako bi još produžili rok uporabe. Kad je riječ o hrani najvažnija uloga ambalaže je zaštita proizvoda od vanjskih utjecaja i održavanje istih u u zdravstveno ispravnom stanju. Dakle, ne zamata se hrana u sve i svašta. Ambalažni materijali su poveznica između potrošača i tržišta pri čemu ambalaža predstavlja i prodaje proizvod. Odabir ambalažnog materijala je stoga sinergija dizajna tehnoloških i znanstvenih dostignuća, te zdravstvene sigurnosti gotovog proizvoda. Ne postoji niti jedan materijal niti predmet uključujući i staklo koji je potpuno inertan kada dolazi u neposredan dodir sa hranom što podrazumijeva međusobne interakcije između hrane i materijala odnosno predmeta. Rezultati interakcija najčešće su migracije i otpuštanje iz materijala ili predmeta u hranu

ne smije prelaziti u hranu niti ih hrana smije sadržavati više od određenog postotka. Tu možemo taksativno nabrajati od arsen, olovo, kadmij, živa, barij, krom itd. Ali to je sve jasno definirano i obveza je i posao sanitarnih inspektora Državnog inspektorata kada to nalaze. Dakle, svaka vrsta materijala plastika, metal, papir, drvo ima svoj specifičnosti. Jedan od najzastupljenijih vrsta ambalaže na tržištu danas je svakako plastična ambalaža. U cilju zaštite zdravlja potrošača zakonodavac je predvidio vrlo visoke zahtjeve spram plastične ambalaže koji dolaze u dodir sa hranom. Osim visokih zahtjeva zdravstvene ispravnosti postavljeni su i visoki zahtjevi za zaštitu okoliša. Kako se plastična ambalaža ne razgrađuje u okolišu neophodno je zbrinjavanje plastičnog otpada. To je sve što poskupljuje proizvodnju hrane i pakiranje. S druge strane plastična ambalaža ima značajnu ulogu zbog sveopće prihvaćenosti od strane potrošača, ali i zbog dobrih svojstava koja nemaju klasičnih ambalažnih materijala. Mala maska, niska cijena, te dobra fleksibilnost. Prema tome, ako je zdravstveno ispravna ni jednu vrstu ambalaže nije potrebno izbjegavati. Proizvođač hrane mora voditi računa da se hrana pakira u zdravstveno ispravnu ambalažu, a nadležno tijelo, Sanitarna inspekcija provodi nadzor tržišta i u konačnici štiti Što se tiče zdravstveno neispravne ambalaže najčešće su greške nastale u tehnološkom postupku proizvodnje, krivi odabir pojedine vrste materijala, za pakiranje hrane neadekvatno rukovanje plastičnom ambalažom, te neispunjavanje funkcija ambalaže na pravi način. Ukoliko se poštuju prava dobre proizvođačke prakse, odnosno važeća zakonska ograničenja u proizvodnji uz kontrolu i sljedivost u proizvodnji zdravstveni rizik za potrošača je minimalan. Materijali moraju biti takvi da uobičajenim uvjetima uporabe ne prenose svoje sastojke u hranu u količinama koje bi mogle ugroziti zdravlje ljudi ili negativno utjecati na kvalitetu hrane. Jasno nema povratka u prošlost, nema povratka na staro. Rekao bi Deniken povratak u budućnost stvari ne možemo zaustaviti, moramo pokušati čuvati i činiti što manju štetu nama i zemlji. Hvala vam na pozornosti nek vas dragi Bog čuva! Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, gospodine Sanader, poštovana gospođo Kristina Zadro Omrčen, poštovani predstavnici vladajućih i poštovane kolegice i kolege iz oporbe. Ja bih malo drugačije krenuo, pa javnosti radi, javnosti radi prvo samo nekoliko rečenica, a vidjet ćete bit će zanimljiva rasprava i neću iskoristiti svih 14 minuta. Imamo velik problem danas u Hrvatskoj sa skladištenjem plastičnog otpada. Kolega Hajduković već nekoliko dana ovdje upozorava za Osijek i za sav palež i gore sve što se događa. I moji kolege koji su tamo lokalni iz tog dijela Hrvatske, je li, kolegica Kristina Bakula organizira i konferencije i sve što može i dobro je da sve političke opcije koje god jesu iz bilo koje strane, da rade zajedno na dobro građana. Jer očigledno je velik problem u Slavoniji, velik problem je u Osijeku i mi u stvari još ne znamo koje su posljedice svega toga. Je li, onečišćenja zraka i svih tih čestica koje su otišle gore. Ja sam Riječanin, mi imamo velikih problema na Marišćini. Moji Istrani imaju velikih problema Istrijani na Kaštijunu i ista priča plastika se baca sve na isto mjesto, a onda Državni zavod za javno zdravstvo je prije nekoliko godina čak radio mjerenja gdje su rekli da 9 kancerogenih spojeva je pronađeno na tom području u zraku zato jer znamo da čim se ne odvaja bio otpad, čim nemamo kompostane je li, nego sve ide na hup, dolazi da prostite do totalnog nereda i ne samo po okoliš nego i po zdravlje građana. Pa ja bi volio da o tome razmišljamo i da čim prije prestanemo sa zastarjelim konceptom gospodarenja otpada, da odustanemo od županijskih centara za gospodarenje otpadom i apeliram s ovog mjesta molim vas nemojte ići u nikakvu gradnju spalionice otpada u Zagrebu, Rebro, molim vas. I dajte, ono educirajte se po tom području. Danska koja je tehnologijom 30 godina ispred nas, dakle to je država koja ima 30 godina do 40, ali evo ja ću sad reći 30 godina tehnologiju ispred nas, odustaje vam od spalionica. Danska. Zato jer je Danska rekla da uz svu tehnologiju koju imaju ne mogu napravit filtere na toj razini da spriječe te mikro, mikro čestice da odlaze u zrak, a imaju povećanje tumora baš na području, zamislite gdje su te spalionice. Dakle, ljudi molim vas, molim vas. Imamo primjere u Italiji, imamo primjere po cijeloj Europi i svijetu, gdje vi gotovo 97%, 98% otpada možete riješit na u kroz kružno gospodarenje otpadom. I dajte nemojte gradit nikakve spalionice i nemojte, evo ovdje kolega Kirin je govorio idemo u budućnost, a meni se čini da onda to ispadne sve malo PR-ovski i malo ne znam ja šta. dajte nemojmo radit nešto što ne valja i što šteti zdravlju naših građana. E sada, sad ću ja vama reći nešto što je mene šokiralo i preporučam svim građanima RH da pogledaju taj dokumentarac na Netflix-u ili negdje bilo koja druga platforma, da ne budem sad. Nego tamo sam ga ja gledao pa. Preporučam svima koji žele istinu o plastici da pogledaju taj dokumentarac. Dokumentarac je nevjerojatan, zove se Sea spearicy, dakle Sea spearicy, koji govori o plastici. Jedan Britanac, mladi čovjek, ekološki aktivist, nadobudan, onako srčan je svake godine odvajao od svog novca, bavi se video produkcijom i visoko obrazovani i onda je on odvajao svoj novac za ekologiju, green politics i sve ostalo. Baš usmjereno prema tome da se smanji broj plastike koja je štetna definitivno, to uopće nije sporno ali da se smanji. I onda je odjednom on odlučio pratit tok novca. I kad je kako je pratio tok novca, dobro da nije ostao bez glave. Dobro da nije ostao bez glave. U doslovnom smislu ne u figurativnom, govoreći. I preporučam svim građanima RH da pogledate dokumentarac Sea Spearicy sa znanstvenog aspekta, nikakve demagogije, patetike, izmišljanja, navlačenja na ovu stranu, na onu, ne. I čovjek je duboko se razočarao u organizacije koje se brinu kao protiv plastike, a koje lovu dobivaju od onih koji proizvode plastiku. Gle čuda. Od totalne muljavine, nepotizma, mafije, korupcije i svega. I sad gledajte ovo. Vjerujem da niste znali da više od 70% mikroplastike na razini cijelog svijeta. Što mislite od čega nam dolazi? Više od 70%. I ja sad, neću se igrat škole iako sam 16 godina bio razrednik i u gimnaziji učitelj ali ja sad kad bi išao. Nisam ni ja znao. Mislim, vi da ste mene pitali prije ne znam, 7-8 mjeseci, ja bi isto rekao ne znam, odnosno ja bi rekao, ali bi krivo, pogrešno bi rekao. A zamislite od čega. Od ribarskih mreža. Naši oceani i mora na razini cijelog svijeta 74% plastike ukupne, ne možete vjerovat, dolazi od ribarskih mreža. Od kočarica, od koča, to su, da, da to. Evo, dakle, ovo sve pogledajte, zato sam ja rekao pogledajte pa ćete reć, nije istina. Znači baš sam apelirao pogledajte. Ja sam bio potpuno u šoku. A ja sam radio na maloj koči kao gimnazijalac kad sam si htio kupiti prvi auto, jer mi moji roditelji, ono nije od ćaće, nisu mogli to priuštit. Pa sam radio dvije godine, dva ljeta na Mirna 2 i Mirna 1 u Rovinju, kad sam maturirao i godina znači ono poslije faksa i radio sam na ribarskoj koči Plivarici. Veliki brod 20 metara, 22 metra, a ovo su prekooceanske kočarice. Znači naša mreža je bila 400 metara. Naša mreža. A tu smo lovili pretežito na sjevernom Jadranu. A možete zamisliti prekooceanske. I sad gledajte ovo, plastične slamke. Neću sad govorit o onom ludilu, znate kad vam kao ekološku slamku i onda vam ju zapakiraju u plastiku. koji smisao. Nego plastične slamke, slušajte sad ovo, u našim morima čine ukupno 0,03% ukupne plastike. Znači sve plastične slamke. Znate one srcedrapateljske fotografije, jadna kornjačica je uginula jer joj je plastična slamka u nosu. 0,03. A kitovi umiru, ribe umiru, dupini umiru, morsku psi koji su nužni za ekološki sustav od ribarskih mreža koje usred oluja, nereda na moru, ljudske pogreške, one puknu i ribari nemaju načina da ih izvuku van nego ih odsijeku i pustu i one vam plivaju i svi koji su bili na moru, ja sam čovjek mora, znamo koliko je to opasno. Ja sam prije, ima dobrih 10-tak godina skoro tako izgubio život dok sam lovio ribu na dah jer su krivolovci krali ribu i onda su one očice sad da, da vam ne govorim, kako stavljaju ribu po noći, a nije bilo obilježeno gore s bovom i ja sam bio na 20-tak metara, ja nisam, nisam vidio mrežu dok se nisam shvatio da sam u nju upleten i Bogu hvala ono dobro sam prošao, nož imao, uspio sam se nekako izvuć, al sam izgubio i holovo i peraju, al Bogu hvala glavu izvukao. Al vidite te mrežu su nam ogroman problem, o tome niko ništa ne govori, industrija je ogromna, milijuni se tu vrte i sad znaš kako kažu političari, nije dobro izgubit ćeš glasove braco, znaš tamo je, puno je tamo ljudi, al šta ću, moram govorit istinu, pa izgubio, izgubio, šta da radim, dakle ne glasaju, niko ne glasa nikom, barem mandat svoj odradiš kako treba, pa si mirne savjesti, al to nam je velik problem, ozbiljno vam kažem. I ovo je isto strašan, nije direktno povezano, al to mi je bio šok totalni da ribari koji su službeno zavedeni kao ribari na razini svijeta 24 tisuće ribara godišnje pogine, to mi je bilo ono šok kao kako 24 tisuće ribara na, na razini svijeta je li koji su baš zavedeni da su ribari, pa evo. Dakle, taj film vam istražuje ekološka pitanja koja utječu na oceane, na more, onečišćenje plastikom, mreže, prekomjerni ulov i, autori tvrde da je komercijalni, komercijalni ribolov glavni pokretač uništavanja morskog ekosustava, preporučam da pogledate, pa ćete donijet svoj sud. Film odbacuje koncept održivog ribolova, kritizira organizacije za očuvanje mora, uključujući i …/Govornik se ne razumije./…Thailand Institut i njihovu oznaku sigurnosti za dupine, certifikate održive morske hrane, dakle kritizira i pokazuje da je ekipa lagala, kritizira nastojanja organizacija da smanje plastiku u kućanstvu jer je uspoređuje s njihovim utjecajem, učinkom, konkretno ovdje mreža na morski ekosustav. Pa evo još jednom apeliram na sve građane RH ako negdje ovo prate HINA, ne morate nigdje me gore ovaj u mainstream nego negdje dolje samo stavite da je zastupnik Marin Miletić predložio da se pogleda dokumentarac „Sispirisi“ i da će bit ljudima puno jasnije o o kakvoj ekološkoj priči se i igrama radi. Plastika je danas prisutna svugdje, ovdje sam govorio o moru, ali tlo, zrak, čak pitka voda, Nenad Bakić danima piše o onečišćenju zraka i onim mikro česticama koje su u zraku. Zanimljivo je da moja Rijeka u zadnje vrijeme ima nečistiji zrak od Slavonskog Broda, ono baš sam ostao jer sam, ne znam koji su to razlozi, pitat ćemo struku da nam tu nešto kažu, ali velik je problem plastike i u zraku i u pitkoj vodi. Plastici, čuli smo ovdje, kolege su već govorili, to znamo, to su nas ono u osnovnoj školi učili, 400.g. treba da se razgradi, a u među…, međuvremenu ona se raspada na te sitne čestice koje se zovu mikroplastike, no mikroplastika ne nastaje samo raspadom većih dijelova plastike, ona se često i proizvodi. I ovdje evo ima i naših žena u HS, ja bi volio da ih je još i više iz svih stranaka, dakle počet ću od Mosta, pa onda i do, do svih drugih opcija, posebno npr. zanimljivo je da mikroplastike imate brdo u kozmetici, pa to isto drage žene malo pogledajte, isto imate dokumentarce „Plastika u kozmetici“, ja imam dvije kćeri, pa onda sam rekao idem pogledat to s njima je li, probao sam ih malo ovaj osvijestiti i o tom problemu. Izraz „mikroplastika“ koristimo za te čestice koje su manje od 5 mm, a jedan od glavnih izvora mikroplastike u okolišu predstavljaju, kao što sam rekao, baš kozmetički proizvodi. Mikroplastika nam se nalazi u prehrambenim proizvodima podražavamo dakle ovaj zakon koji dolazi opet odozgora, s vrha je li uredbom držimo da država kao takva treba sve učiniti da koliko god može i koliko je u njezinoj na koncu nadležnosti, uredi zakone tako da se omogući zdravlje našim građanima, barem onoliko koliko je moguće da se ne truju od plastike, da mi pričamo o plastici, a evo bilo bi dobro da imamo staklene one boce jer znamo da je staklo puno bolje, pa evo nisam se sjetio, da sam se sjetio bilo bi puno snažnije, pa kolege koje poslije mene govore mogu slobodno iskoristit, ja nemam problem s dijeljenjem ideja, na koncu sve su one negdje oko nas u svemiru, pa nekad, nekad svemir da nekom, nekad drugome, pa slobodno uzmite, dosta je ovako snažna kad se uzme ova plastika i pokaže se, ja iz nje isto pijem evo ovdje, nema, trebali bi bit primjer, pa kupit tu bocu staklenu ili onu drugu, pa s njom onda šetat okolo, dakle bilo bi dobro da barem u HS kad pričamo o plastici i donosimo zakone je li koji to reguliraju da evo nemamo i mi onda ovdje plastiku. Toliko od mene iz Kluba Mosta, hvala vam.

Hvala lijepo. Poštovane kolegice i kolege, evo ja neću biti ovako možda malo i poetičan i filozofski kao što je bio moj prethodnik, ali možda više realist i s vama ću također podijeliti neke stvari koje smatramo da su bitne iz ovog zakonskog prijedloga. Prije svega moram reći EU skepticima i onima koji misle da ne trebamo biti u Uniji da evo ovaj zakon je dokaz da zapravo dobre stvari dolaze iz EU. Budući da je ovo usklađivanje sa Uredbom EU pitam se bismo li mi ikada donosili ovakve zakone koji štite zdravlje građana da nemamo EU i da nemamo obavezu to učiniti? To je retoričko pitanje na koje možda mogu i dati odgovor jer nisam siguran da bi to činili. Nismo u stanju donijeti zakon i koji štiti naše građane od lihvara i kamatara, nismo u stanju zaštiti niti građane od onečišćenja, a onda čisto sumnjam da bi se bavili plastikom koja dolazi u dodir s hranom. No dobro, reći ću da sam možda i u dobroj vjeri da, da bi možda to i učinili iako evo imamo uniju koja nas na to potiče tako da tu dileme zašto to činimo nema. Kao što je i prije rečeno, dakle ovdje se prije svega radi dakle o predmetima reciklirane plastike koji dolaze u neposredni dodir s hranom itd., Međutim, dilemu i raspravu koristiti plastiku ili ne u kolikom obimu itd., ona je prilično zamršena, nije jednoznačna i nije jedno perspektivna odnosno ne bi trebala biti budući da plastika je vrlo zahvalan materijal ako razmišljamo okom, znači potpunoj reciklaži i ponovnom korištenju jer je za ponovno korištenje jedan od najzahvalnijih materijala. Međutim, problem dolazi a to je mislim i kolega Miletić dotaknuo kada se plastika odlaže kao otpad odnosno kada se ne reciklira i kada dakle ona kao otpad ima jako dugi period raspada u okolišu odnosno sve je više prisutan problem mikroplastike koja je svuda oko nas u okolišu, u zraku, u jelu itd., I naravno u ovom prijedlogu zakona nema ništa loše, svako unapređivanje sigurnosti hrane i naših građana dakle posredno jest nešto što mi pozdravljamo. Međutim, ostaju neka pitanja koja isto tako retorički želim podijeliti sa vama. Jučer smo govorili kako imamo dobre zakonske okvire. Recimo imamo dobre zakonske okvire za udruživanje poljoprivrednika, imamo dobre zakonske relativno okvire za zaštitu potrošača, evo sad imamo i dobre zakonske okvire o sigurnosti hrane, međutim pitanje je uvijek kako ih provodimo i provodimo li ih uopće jer na kraju od svih tih silnih dobrih zakona i dobrih propisa ispadne da mi ne provodimo niti jedan kako treba odnosno da niti jedan ne polučuje onakve rezultate i onakve posljedice za naše građane potrošače, poljoprivrednike itd. kakvi su zapravo zamišljeni. Pa se onda s pravom možemo zapitati a čemu donosimo svu tu silnu papirologiju i čemu trošimo i naše vrijeme i papir, ako na kraju oni kojima su ti zakoni i propisi namijenjeni koristi nemaju. Dakle, to je jedan, jedna dilema koju imam budući da inspektorati i različite druge nadležne institucije očito svoj posao ne rade do kraja i ne rade ga niti dosljedno niti dobro. Imamo Hrvatsku agenciju za hranu koju bih i htio pohvaliti koja svoj posao radi dobro i predano, no uvijek vam postoji ono pitanje o njihovim resursima što ljudskim, što materijalnim da bi taj posao radili kako treba, no zbog njih uostalom i mnogi se proizvodi povlače sa polica budući da se utvrdi da su nesigurni za konzumente. Drugi set dvojbi i onoga što želim, na što želim upozoriti baš kao i kolega Miletić jest plastika koja se nalazi svuda oko nas. Vidjeli smo katastrofu u Osijeku. Nažalost takvih potencijalnih katastrofa i takvih tempiranih bombi nema samo u Osijeku. Osijek je imao tu nesreću da se eto ta, to skladište zapali, ali imamo takvih primjera i u drugim dijelovima Hrvatske. Evo neki su spomenuti u Rijeci, u Istri, ali ima ih i u drugim dijelovima Hrvatske. Ono što brine kolegice i kolege jest da i dalje zapravo ne znamo, ne znamo pod navodnicima što se dogodilo, daleko od toga da znamo tko je odgovoran, ali ne znamo niti koliko je stvarno onečišćenje i traka i tla nakon katastrofe kojoj smo svjedočili. Meni je isto tako drago da sve političke opcije iz moga kraja su se oko ovoga uzbunile pa čak i HDZ. Čak i župan Anušić na to upozorava. Možda, ne znam, vrlo je bio konkretan o tome, upozorava na to no nekako kako bih vam rekao, ja iz netko iz zakonodavne vlasti tko nema doticaja s izvršnom mogu upozoravati, ali netko iz izvršne ima obavezu i mogućnosti djelovati, a ne može baš biti da iako je upozoravao da se ništa nije dogodilo, ako nitko ne sluša HDZ-ovog župana potpredsjednika HDZ-a pa sigurno će slušati nekog Hajdukovića, Miletića ili ne znam nekoga treća tu iz sabora koji čak ni u HDZ-u nema utjecaja, a znamo da je to nekad presudnije nego imati javni, javnu dužnost. Dakle, ostavlja se čitav niz pitanja iako kažem mi je drago da ćemo paziti da hrana neće biti u doticaju sa recikliranom plastikom, no pitam se koliko će plastike i Slavonci i Baranjci i Baranjke i Srijemci, ali onda i svi Hrvatice i Hrvati, dakle koji će konzumirati proizvode proizvedene tamo unijeti u sebe. Ne znamo, dakle navodno je kvaliteta zraka dobra, navodno. Imali smo više mjerenja nisu sva pokazala da je kvaliteta zraka dobra, no još uvijek ne znamo niti što je sa zemljom koliko je onečišćenje tamo, ne znamo što je sa podzemnim vodama, dakle ovisno o propusnosti tla i ostalima uvjetima, ne znamo što je sa životinjama, dakle koje su također bile zahvaćene ovom katastrofom, a moj subjektivni ali trudim se biti objektivan jer naravno subjektivni dojam da se institucije prave kao da se ništa ne događa. Od ministarstava nadležnih bilo to gospodarstva, zdravstva, poljoprivrede čega god baš odgovora i nije bilo. Nije bilo niti jasnih upozorenja kada smo pozivali da se proglasi izvanredno stanje, pa nema ni sada čini mi se jasnih nastojanja da se ovo, da se pitanja na ove odgovore koje sam naveo što brže utvrde sanirali, sanirali moguće posljedice. U svakom slučaju nešto ću više o tome reći u svojoj pojedinačnoj raspravi, dakle baviti se ovim problemom. Što se Kluba Socijaldemokrata tiče u ovakvom obliku ovaj zakon smatramo kao napredak, kao dobar korak u dobrom smjeru iako ostaje još naravno dvojba kako će se on provoditi. No, za to bi trebalo i u našem domu učiniti, dakle s vremena na vrijeme i procjenu učinaka propisa, dakle i onda ih adekvatno mijenjati ili mijenjati neke druge propise odnosno poticati institucije, malo zvuči ironično kad moram reći poticati institucije da rade svoj posao, ali očito je i to nekada potrebno. Evo i jučer sam govorio o jednom takvom slučaju gdje vam Centar za socijalnu skrb očito ne može vidjeti problem koji im doslovno spava pred nosom. Ali dobro. U takvoj zemlji živimo i u ovom, u slučaju ovoga zakona našu će podršku imati. Hvala.

Hvala vam lijepa. Poštovane dame i gospodo, kolegice i kolege. Evo, za početak poštovana gospođo državna tajnice sa suradnicom samo jedna molba. U čl. 5. st. 3., ako materijali i predmeti koji dolaze u neposredan dodir s hranom nisu uređeni Uredbama iz čl. 1. ovog Zakona, a tu vidimo da su tu svi materijali i predmeti, da sad citiram taj članak koji dolaze u neposredan dodir s hranom u pogledu proizvodnje, uvoza i stavljanja na tržište, znate o čemu pričam. Samo bi zamolio, dakle, ovaj članak, tj. ovaj st. 3. čl. 5. regulira, zakonski regulira činjenicu da ukoliko netko na tržište želi staviti bilo kakav proizvod koji dolazi u kontakt sa hranom, a ne nalazi se unutar postojećeg registra, mora za te proizvode osigurati laboratorijsku analizu za dokazivanje sukladnosti proizvoda prema propisima koji se odnose na tu kategoriju odnosno odnose na tu kategoriju. samo unutra prije stavljanja na tržište. Čisto da imamo, ipak nekakvo. Da ne može to netko stavit na tržište pa onda hoće li biti inspekcijski nadzor, neće. Tko će to regulirati? Dakle prije stavljanja na tržište bi vrlo jasno definiralo činjenicu da ne možete samo tako uvesti nešto u Hrvatsku ili proizvesti nešto u Hrvatskoj i onda to dalje prodavati ne bi li netko to stavljao u kontakt sa hranom, a da nije regulirano prije samog postupka stavljanja na tržište. To je jedna mala, evo dopuna stavka 3. u članku 5. Inače, prateći rasprave vidimo svi da je naravno u principu generalni fokus rasprava krenuo prema plastici. To je sasvim jasno budući da ona, plastika čini jedan ogroman dio ambalaže i ogroman dio svega onoga što dolazi u svakodnevni kontakt sa hranom i svakodnevno dolazi u naša domaćinstva, u naše kuće. Iako naravno oni koji žive u glavnom gradu Hrvatske i odvajaju plastiku u one poznate žute vrećice još uvijek ne znaju točno zašto to rade, budući da još uvijek naravno, nemamo niti sortirnice, nemamo ništa ali eto imamo barem žute vrećice. Pa bi evo ovim putem zamolio poštovanog gospodina gradonačelnika da nam ih pošalje, jer evo nismo ih dobili, već smo pri kraju pomalo. Cijene pvc ambalaže, govorit ću u slijedećih nekoliko minuta prvenstveno o ambalaži koja dolazi u naše domove preko raznih dostavnih servisa odnosno službi. Dakle, vrijeme je sve modernije i modernije, mlade obitelji ili stare obitelji ili srednje obitelji po starosti ne stignu kuhati, ne stignu spremati hranu. Dostava postaje sve češći i češći način prehranjivanja naročito u razvijenim, urbanim središtima Hrvatske. Neću ulaziti naravno u pitanje tko dostavlja to, apsolutno nije predmet ovog razgovora nego ću govoriti o tome što dostavlja. Pratite i sami, gledajte, dobit ćete 90% hrane iz dostave u pvc, u plastičnoj ambalaži. E sad, zašto ćete to dobiti? Zato što onaj tko ima nekakav ugostiteljski objekt u kojem priprema hranu i nudi ju vama ima svoju računicu. On naravno ima jedan ekonomski izračun u kojem vjerovali ili ne, ambalaža u koju stavlja pripremljenu hranu i onda ju dostavlja vama u kuću jest dosta skupa. Evo, dok sam sjedio ovdje na brzinu sam prešao svima dostupne cjenike tvrtki koje prodaju takvu ambalažu za hranu i evo vam precizno cijene. Obična pvc plastična kutija posuda sa poklopcem od 750 mililitara, to vam je dakle za jedan ozbiljniji obrok nečega. 100 komada pvc ambalaže košta 11 eura. Dakle 11 euro centi po komadu. Kraft ambalaža, to je ona lijepa izrađena od recikliranog papira u istoj veličini 750 mililitara, košta 64 eura za stotinu komada. Dakle 6, gotovo 6 puta skuplje. 64 euro centa po komadu. Postoji i bio razgradiva ambalaža koja je negdje na sredini toga, ali sa njom treba biti dosta oprezan, znaju svi oni koji su ikad naručili nešto vruće ili nešto tekuće pa u bio razgradivoj ambalaži postoji opasnost da to doma dobijete u stvari po podu vaše kuće, a ne u vaš tanjur. Ali i ona je skupa, u istoj toj posudi od 750 mililitara, 100 komada koštaju 32 eura, dakle 32 euro centra po komadu i potpuno je jasno kada pogledate jednu trgovinu, jedan lokal koji se bavi kuhanjem i posluživanjem hrane i onda vam to dostave u kuću da je njima vrlo jasna računica kojoj će se ambalaži okrenuti. Naravno, ići će onoj najjeftinijoj, ići će onoj od pvc-a. Znamo da tu imamo mnoge regulative i na nivou Europske unije i na nivou Hrvatske ali nismo to još dovoljno dobro učinili. Zašto? Pa jednostavno zato što, možemo to tako reći, smo spori, ne da nam se ili jednostavno nemamo sposobnosti. Uvijek kada dođete u velike trgovačke centre vidjet ćete u zadnje vrijeme, ja sam sretan, vidim puno ljudi nosi ove višekratne vrećice koje onda ponesu sa sobom u šoping. Pala je proizvodnja, a i prodaja plastičnih vrećica za kupovinu, no opet dolazimo do jednog vrlo jednostavnog pitanja. Želite zabraniti plastiku? Barem plastične vrećice. Recite, od sutra nema više plastičnih vrećica. Gdje je problem? Gdje je problem? Još uvijek kada odete na tržnicu, prošećite tržnicom, kupite voće, kupite sir, kupite vrhnje, kupite neko povrće. Sve će vam to one prodavačice ili kako ih mi ovdje zovemo, kumice, sva strpati u onu malu, malu, malu, tanku jednokratnu pvc vrećicu. I doma ćete toga donijeti jednu ozbiljnu količinu. Naravno, ovisi koliko ćete kupovati. Jednostavno recite nema više i toga više neće biti ali, morate ponuditi alternativu. Zato bi zamolio premda, nije naravno tema ovog zakona kojeg ćemo kao Klub zastupnika Domovinskog pokreta svakako podržati razmislite o široj slici, dajte subvencije ili na neki drugi način motivirajte ljude da koriste što je moguće manje plastike, naročito u sustavu proizvodnje i dostave hrane, pomozite malo tim obrtnicima jel njima je skupo dati 60 centi za jednu jedinu posudicu jer onda naravno povećava finalnu cijenu njihovog proizvoda. Kada smo već poštovani kolege Miletić i Hajduković su spomenuli probleme sa skladištenjem te silne plastike i naravno ponekad i problemima i požarima, podsjećam da je 10.10. gorila i plastika u krugu Tvornice EKO-FLOR u Mokricama gdje već godinama imamo potencijalnu ekološku bombu, to vam se nalazi blizu Oroslavlja u Krapinsko-zagorskoj županiji. Hvala vatrogascima javne vatrogasne postrojbe Zagorja i DVD-ima Oroslavlje i Zabok koji su to stvarno riješili vrhunski brzo, vrhunski profesionalno i spriječili širenje požara, a samim tim i potencijalnu katastrofu. Govorit ću naravno nešto i u pojedinačnom izlaganju o činjenici kako se u ovom modernom svijetu koristi plastika, ali za sada evo hvala lijepa na pozornosti, kao što sam i rekao Klub zastupnika Domovinskog pokreta podržat će ove zakonske izmjene. Hvala. Slijedi pojedinačne rasprave, prva je poštovanog Domagoja Hajdukovića. **Hajduković, Domagoj (Socijaldemokrati)** Hvala lijepo g. potpredsjedniče. Kolegice i kolege, državna tajnice. Kako sam i najavio dakle ova rasprave će se više koncentrirati na neku drugu problematiku, a to je plastike općenito, skladištenja i načina na koji je raspolažemo, ali također i provođenja zakona i zakonskih propisa koji dolaze. Evo kolega Dretar me ponukao i zapravo zaboravio sam reći i u ime kluba naravno ovo je tek prvo čitanje zakona, malo finije stvari se još uvijek mogu doraditi i ispraviti tako da vidit ćemo, koji ćemo i kakav ćemo na kraju zakonski prijedlog dobiti do drugog čitanja. No ono što se ne mijenja kolegice i kolege je način i zabrinutost kako naše zakone provodimo. Dakle, iz dana u dan i ja i moji kolege ovdje i kolegice upozoravamo na čitav niz propusta nedosljednosti i sličnih stvari u provođenju našeg zakona. Naši zakonski propisi su u pravilu dobri, u skladu su sa europskim direktivama, standardima itd., ali u provedbi uvijek padamo. I kažem kod Osijeka se otvorio čitav niz problema, prvo od sustava odgovora na javne ugroze koji je katastrofičan. Kolegice i kolege ne daj Bože da nas zaista zadesi neka ogromna katastrofa znači naše službe kojima se još jedanput zahvaljujem i policija i hitna pomoć i vatrogasci su često u su prisiljeni improvizirati jer nemaju adekvatnu opremu, često im je oprema i zastarjela, osim same opreme nemaju ni adekvatna vozila itd., itd.. Znam da se situacija popravila imali smo i prilike gledati kako naši vatrogasci gase požare po obali u antiknim primjerima opreme i vozila, to sada više u pravilu nije slučaj iako nije i dalje isključeno, ali evo imate jednu ugrozu plastika gori, nemaju adekvatnu opremu da zaštite prije kako bi mogli pomoći unesrećenima, a onda i rješavati sam izvor ugroze odnosno požar ili već neku drugu katastrofu. Dakle, to je jedna stvar. Pa da ne govorimo onda i o sustavu ranog upozoravanja i uzbunjivanja kada vam građani dobivaju poruke na njemačkom. Dakle, mi imamo drugu tradiciju učenja njemačkog kao drugog stranog jezika to je istina, nekad i prvog, pogotovo starije generacije, ali zaboga još uvijek živimo u Hrvatskoj, a ne u Njemačkoj. Ovo ljeto sam se primjerice zatekao u Rumunjskoj gdje koja je također bila suočena sa velikim nevremenom, poplavama, na mobitel je redovito došla poruka budući da sam se našao u ugroženom području na rumunjskom i na engleskom. Dakle, svi turisti, putnici namjernici kao i domaći mogli su biti upozoreni, imati konkretnu informaciju, znati o kojem se području radi, dakle to je jasno pisalo, čak sam i sačuvao tu poruku budući da to nije ne dolazi u obliku SMS-a nego kao sistemska poruka na telefon. Ne razumijem se u tu tehnologiju, kolegice i kolege koje se razumiju mogu možda nešto više o tome komentirati, ali poanta jest da ste dobili pravu informaciju bilo kao domaći bilo kao stranac, da ste znali o kakvoj se ugrozi radi, što možete očekivati, što učiniti u slučaju da se nađete u epicentru zahvaćenog područja itd., itd.. Dakle, to nije kratka poruka, ali nije ni predugačka i sadrži sve informacije koje treba sadržavati na jeziku na kojem treba biti. Dakle, to je drugi problem. I naravno treći problem je skladištenje plastike, njezina prerada itd., moramo jako biti oprezni kada razmišljamo i o potpuno izbacivanju plastike iz našeg gospodarskog eko sustava recimo to tako jer ne razmišljamo ako izbacimo plastiku trošit ćemo više recimo recimo drvnih materijala, trošit ćemo više stakla itd., a niko ne razmišlja koliko će daljnje crpiti okoliš, eko sustav itd., itd., dakle opet nisam netko tko je izrazito stručan na ovom području, vjerujem da ima više kolegica i kolega koje tu mogu puno pozvanije raspravljati o tome. No ono što svakako brine jest da svaka plastika koja odlazi u otpad, koja se ne reciklira je naravno veliki, veliki problem i ne samo plastika, svaki drugi otpad. Govoreći o odlaganju otpada kažu da je tek 5% čak i manje otpada koje se svakodnevno baca je potpuno neiskoristiv, dakle ne može se reciklirati na neki drugi način upotrijebiti bilo da je ponovo se koristiti ili od njega se dobivati energija i sl.. Dakle, vrlo, vrlo mali postotak zapravo onoga što bacamo ako imamo dobro organizirani sustav recikliranja i ponovnog korištenja tih materijala je zapravo otpad, ono što treba biti odloženo na deponiju i što se ne može koristiti ni za koju namjenu. Naši gradovi i općine su različito uspješni u tome, tu im naravno treba pomoći i država i onda opet dolazimo do ovoga plastičnog materijala koji je bio skladišten, je li to bilo u količinama ili ne koje su dozvoljene, vjerujem da će pokazati istraga. Svašta se priča i po Osijeku i po okolici, naravno to su možda i čisto glasine, ali gdje ima vatre ima, pardon gdje ima glasina vjerojatno ima i nešto istine, pa se postavlja pitanje količina odlaganja količina tako blizu naseljenog mjesta i na takav način, je li to bilo adekvatno, jesu li svi sigurnosne procedure bile u standardu odnosno u skladu s time itd., itd.. Ovo na što nas ova katastrofa mora prisiliti jeste da puno više o tome razmišljamo i puno više razmišljamo kako zaštititi naše građane. Gdje se takav otpad odnosno materijal može skladištiti i pod kojim uvjetima, kako itd., itd., koliko ga se uopće može i držati u takvom obliku na jednom mjestu dakle neprerađenog itd., itd. dakle puno je tu pitanja. I ono zadnje naravno što mene najviše brine jest koji su zapravo razmjeri ekološke katastrofe koji je preživio Osijek i okolica, pa možemo reć i šire dakle Slavonija? Nemamo još relevantnih podataka kako sam rekao neka mjerenja zraka su pokazala da je zrak u redu, neka su pokazala da tome tako ipak nije doslovno smo ovisili o vjetru jedno vrijeme, dakle gdje je vjetar nosio dim i neugodne mirise, ali mislim da neugodni mirisi nisu indikator nužan zagađenja, dakle to može biti i ne mora i na kraju vrlo otezanja i nevoljkosti zapravo proglašenja izvanredne situacije da se građanima zaista omogući da se zaštite da ostanu u zatvorenim prostorima, da djeca ne idu u škole i u drugim dijelovima na koje se samo sumnjalo da zagađenje postoji. ono što još moramo utvrditi je koliko je zagađenje tla, koliko je i koliko su štete pretrpile životinje koje su također bile izložene ovom zagađenju jer potencijalno imamo zaista veliki problem. Vidjet ćemo koliko je mirkoplastike i drugog plastičnog materijala razbacano po okolici, koliko je u tlu, koliko može utjecati na proizvodnju hrane, na stočarstvo, ali onda i direktno na zdravlje ljudi jer mislim da zdravlje ljudi i prilikom donošenja ovog zakona, ali i svakog drugog koji se tiče i hrane, poljoprivrede, proizvodnje hrane itd. se mora prije svega koncentrirati na zdravlje ljudi. Upravo zbog toga još jedanput ću samo reći, donosimo dobre zakone, imamo dobre zakonske propise u pravilu, ali uvijek padamo na njihovom provođenju i još jedanput trebali bi imati, znam da to i ministarstva rade ali možda i mi kao institucija procjene učinka propisa, dakle da nakon šest mjeseci ili godinu od stupanja na snagu kada neki zakonski propis donesemo trebali bi vidjeti ispunjava li zapravo namjere i ciljeve kako smo mu sami mu sami zadali. Evo, toliko od mene hvala vam lijepa. **Sanader, Ante (HDZ)** Imamo nekoliko replika, prva je poštovana Andreja Marić. **Marić, Andreja (SDP)** Hvala lijepa. Poštovani kolega, malo sam išla gledati kakva je situacija u RH glede skladištenja odnosno gospodarenja otpadom od plastike i naišla sam tu na izvještaj o nastanku i gospodarenju otpadom od plastike iz veljače 2023. što nas obavezuje EU odnosno projekt EU koji kaže da je izdana dozvola za gospodarenje otpadom u RH za 77 tvrtki na 99 lokacija za postupke zbrinjavanja svim tim postupcima, konkretno postupcima D i ukupno je kažu obrađeno u RH 2021. 306.000 tona i onda kaže da je otpad dijelom obrađen na području RH 96.178 tona dijelom izvezen na postupke oporabe 38.452 tone dok su preostale količine nastalog otpada privremeno uskladištene ili je njihov tijek ostao nepoznat,

postotak i toliko količina otpada ne znam niti gdje je, a znamo i evo pokazalo se nažalost ako se skladišti, pa čak evo kako vlasnik tvrtke tvrdi po najvišim standardima i ako je sve u redu može potencijalno biti tempirana ekološka bomba. Dakle, apsolutno je zabrinjavajuće, mislim da bi puno više reda trebalo biti uvedeno u gospodarenje otpadom, pogotovo ovako potencijalno opasnog otpada, ali kako sam i rekao i njegovu preradu i ponovno korištenje. Koliko znam sad struka me može ispraviti, plastika je jedan od najzahvalnijih materijala za reciklažu, dakle može se ponovo koristiti, no problem je samo onda kada se ne koristi odnosno kada se odlaže kao otpad tada je njegovo raspadanje u prirodi jako dugačko i zapravo vrlo nepovoljno utječe na okoliš. Sljedeća replika poštovani Davor Dretar. **Dretar, Davor (DP)** Hvala vam. Poštovani kolega Hajduković sad ja vama moram zahvaliti kao što ste vi meni budući da ste i mene podsjetili da je ovo procedura koja podrazumijeva dva saborska čitanja. Dakle, moje pitanje nema veze sa strukturom i sa temom zakona nego moje pitanje glasi, evo nedavno smo raspravili o jednom od najvažnijih hrvatskih zakona, Zakona o izbornim jedinicama u hitnoj saborskoj proceduri, a evo ovdje imamo doslovno 11 papira u kojima prenosimo jedu vrlo korisnu uredbu EU imamo ju u dva saborska čitanja. Evo molim vas za mene, za hrvatsku javnost vaš komentar za kojeg sam siguran da sam potpuno suglasan s njime. Hvala kolega Dretar evo kažu da je dvije glave su pametnije od jedne. Pa i o tome smo raspravljali zapravo i na početku mandata ako se sjećate. Prije smo ovakve zakone u pravilu donosili u hitnom postupku jer bi se u pravilu oko njih svi složili i radilo se sad negdje više negdje manje koliko smo mogli zapravo utjecati na sam tekst zakona ovisi koji je oblik odnosno kakva je vrsta dokumenta koji dolazi iz Unije koja nam daje više mogućnosti prilagodbe i koja nam ili koja nam nalaže da ga doslovno prevedemo i prepišemo. Tada sam pozdravio praksu da to radimo u dva čitanja u svakom slučaju da ipak dva puta imamo prilike i raspraviti tematiku ali imamo i prilike neke zakone gdje imamo za to više manevarskog prostora i utjecati. Slažem se sa vama da neke zakone poput onog o izbornim jedinicama i ne samo toga koji je od prevelike važnosti za Hrvatsku, ne bi trebali donositi u hitnim postupcima, a posebno ne sa razlozima koji su bili navedeni u obrazloženju. **Sanader, Ante (HDZ)** Slijedeća replika poštovani Mladen Karlić. **Karlić, Mladen (HDZ)** Hvala potpredsjedniče. Poštovani kolega Hajduković, u vašem izlaganju ste izjavili da naše vatrogasne postrojbe nisu adekvatno opremljene za požare. Moram vam demantirati, moram zapravo jasno reći da su javne vatrogasne postrojbe u Hrvatskoj jako dobro opremljene, svom opremom, vozilima koje je velikim dijelom nabavila i Hrvatska Vlada ali i jedinice lokalne samouprave, donatori iz drugih zemalja. Opremljeni svom mogućom opremom. Dugo godina sam bio u upravnom vijeću Javne vatrogasne postrojbe, tako da znam koliko su kvalitetno i dobro opremljeni i spremni zapravo. Ali naravno da postoje nekad požari kao što je bio ovaj u Osijeku koji je nemoguće sa svim postrojbama riješiti u kratkom vremenu, obzirom na specifičnosti materijala i veličinu koja je nastala. Hvala. Hvala kolegi na toj intervenciji. I bio sam se ispravio, rekao sam da je situacija puno bolja. I da, javne vatrogasne postrojbe su dobro opremljene. Više sam se referirao, možda to nisam bio jasan, na dobrovoljne vatrogasne postrojbe. I tu je situacija puno bolja, no još uvijek nije na zadovoljavajućoj razini kako bi trebala biti. Vjerujem da će biti. Ali ovakve nam ugroze pokazuju koliko je bitno da i dobrovoljne i javne vatrogasne postrojbe raspolažu opremom koja je na nivou zadatka, dakle koja nije antikna koja se može koristiti i u takvim ugrozama. Imao sam slučajeva i mogao sam ja svjedočiti tome da vam neki DVD-i čuvaju neke antikne primjerke, ali čuvaju radi pokazivanja, radi povijesti itd. No, zabrinjavajuće je da neki čak ih koriste i dalje. Tipa mogli smo to vidjeti na nekim požarištima. Na obali tijekom, znači tijekom velikih požara ljetnih. Ali kažem to je sve manje i nadam se da uskoro toga neće biti. Da to neće biti tema rasprave ovdje. Hvala potpredsjedniče, državne tajnice, kolega Hajduković. Plastika, plastika, plastika. Više plastika, plastike, više problema, više zagađivanja. Vidjeli smo to i na zadnjem požaru, a sreća je u nesreći što su naši vatrogasci, ipak, ja bih rekao dobro opremljeni, obučeni i spremni za brzu reakciju. Manje plastike se može postići promjenom ambalaže. Sjećam se vremena kad je mlijeko bilo u staklenim bocama, a Vegeta u limenci.

Plastika je dosta zahvalna za reciklažu. Ali i ja se sjećam tih starih vremena, kad smo više koristili staklo, metal itd. Apsolutno, to je mislim i put koji Europska Tako da ići ćemo u tom smjeru. Recimo veliki zagađivač, vam je plastika u smisli plastičnih vrećica. Mislim da je to kolega Dretar spomenuo da to sve više postaje raritet. Da, neki ljudi koriste još uvijek ali u pravilu su puno osvješteniji, koriste platnene i druge vrećice koje mogu koristiti više puta. Dakle, mislim da smo na dobrom putu. Smanjenje plastike definitivno jest dobra stvar, no onu sumnju koju sam izrazio jest samo ako koristimo manje plastike možda koristimo recimo više drveta i moramo razmišljati i o implikacijama za okoliš takve eksploatacije. Hvala vam lijepa. Evo u ovom pojedinačnom izlaganju ja ću se dotaknuti prekršajnih odredbi odnosno iznosa kazni. Kao što smo već čuli ovdje u jednoj raspravi u ime kluba, ako se ne varam bio je to gospodin Klarić, kolega Klarić. Rekao je da su kazne premale, naročito za one koji proizvode i stavljaju na tržište kako kaže članak, stavak 1. članka 8., proizvodi i stavlja na tržište materijale i predmete koji dolaze u neposredan dodir s hranom, a nisu u naravno skladu sa Uredbom. Vidimo da su kazne od 6.630 do 13.270 eura budući da govorimo o izuzetno visokom riziku i naravno o nelegalnom poslovanju smatram da bi se iznos kazni trebao višestruko povećati. Evo, da budemo precizni puta puta 3. Evo tako. Puta 3. Ima tu naravno čak 15 stavaka u ovome članku. U svima njima navedena je određena vrsta prekršaja, no onda imamo odmah dalje i čl. 10. koji kaže ovako. Novčanom kaznom u iznosu od 2.650 do 6.600 eura, kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako. E sad se tu navodi puno toga, spominje se i ona pisana izjava koju smo već spominjali, laboratorijske analize koje su jednako tako bile predmet rasprave. Ovdje recikliranje plus godišnji plan da se vidi kako se i što se reciklira. E sad, stavak 4. bi ja stavio ovako otprilike u isti koš i to ne plastični, zajedno sa mojom prijavom Državnom inspektoratu protiv tvrtke INA d.d. E sad, kakve to sve skupa veze ima. E to vas molim da mi dozvolite odnosno date vremena da objasnim. stavak 4. kaže. Spominju se dakle kazne, ako kao subjekt u poslovanju s hranom koji proizvodi hranu u svom HACCP sustavu, a to je znamo svi, jedan veliki kontrolni sustav kroz analizu opasnosti taj subjekt ne uzima u obzir sve opasnosti koje proizlaze iz predmeta ili materijala koji dolaze u neposredan dodir s hranom koje koriste. Što sam ja napisao u svojoj prijavi Državnom inspektoratu? Vrlo jednostavno, sve ono što vi vidite kada stanete na benzinske postaje najmoćnije mađarsko-hrvatske naftne kompanije. Da tamo možete kupiti kobasicu u pecivu, je li tako? Puno sam puta razgovarao sa ljudima koji su djelatnice i djelatnici tih benzinskih postaja. Kao prvo saznao sam naravno da oni osim što tamo toče gorivo, da sad po novome je li i pripremaju hranu, odnosno poslužuju goste svojih benzinskih postaja. Naravno plaća im nije narasla niti jedan jedini euro cent osim što im je narastao obim posla. No, to je tema neke druge rasprave. Ono što vas ja pitam ovdje se u ovom stavku stavku 4. spominje HASAP sustav. Zatražio sam Državnog inspektorata da mi objasni koji je to HASAP sustav kojeg nivoa i koji su to minimalni materijalno-tehnički uvjeti za pripremu i posluživanje prehrambenih proizvoda na INA-inim postajama gdje doslovno ti vrijedni ljudi koji tamo rade posluže nekoga, prodaju gorivo, naplate, rade sa karticama ili s gotovinom i onda tamo u jednom vidimo ga svi pogledajte ga na postajama sudoperu veličine 20x20 cm, operu ruke. To sve pršti okolo voda. Ja vas molim probajte bit ugostitelj. Vidjet ćete kad vam jednom dođe u goste komisija, naročito sanitarna koliko su precizni, koliko su točni, koliko se poštuju sve odredbe. Na žalost u slučaju INA-e d.d. ne možemo reći da primjećujemo tu oštrinu inspektorske sablje. Znam da sam otišao malo izvan same teme, ali eto molio bih imamo ovdje precizno subjekt u poslovanju sa hranom. Dakle, to jest INA d.d. i još jednom sa ovoga mjesta Državni inspektorat poštovanog glavnog državnog inspektora gospodina Mikulića da pogleda moju prijavu i da konačno sukladno istoj toj, odnosno onome što unutra piše i počne postupati. Jer ono što oni rade je između ostalog dozvolite mi jedno jednostavno pitanje da INA d.d. nacionalna naftna i energetska kompanija koja okreće stotine milijuna i milijarde nečega radi što? Prodaje kobasice. Pa jel' to njihov posao? Pa dajte ljudi shvatite da u ovoj državi treba dati nekome da diše. Pa dajte na toj benzinskoj postaji ako već želite kobasice otvorite 8 kvadrata, dajte u koncesiju nekom mladom čovjeku da tamo prehrani sebe i svoju obitelj, da odškoluje djecu jer ima u najmu taj prostor. A ne sad će INA d.d. prodavati kobasice. Naravno sada već peku peciva, poslužuju pize, jogurte, možete raditi što god želite na benzinskim postajama. Možda uskoro postanju disco klubovi ili tko zna što će se sve tamo raditi. No kažem, otišao sam izvan merituma rasprave no podsjećam još jednom ovaj ovdje dio zakona precizno u stavku 4. definira subjekta u poslovanju sa hranom. Ako to nije INA d.d. onda stvarno ne znam tko je. Evo hvala na pažnji. Marić. **Marić, Andreja (SDP)** Hvala lijepa. Poštovani kolega vi ste počeli sa raspravom o onim prekršajnim odredbama, a ja ću se skoncentrirati na onaj prvi dio, a to je edukacija. Tu i tamo nam dođu na vidjelo članci sa naslovom ponovna upotreba plastike, opasna, puna je kancerogenih tvari koje nam mogu dospjeti u hranu. I zaista ima tih članaka tu i tamo, ali nedovoljno. Znači mi smo kao građani zapravo nedovoljno educirani. Mnogi koristimo ponovno bočice pa ih punimo vodom, pa ti je žao baciti kutiju od sladoleda. Pa onda serviraš grickalice u tu neku kutiju. Na kome je da malo jače vrši tu edukaciju, edukacija nam sigurno treba. Da li je to na zavodima za javno zdravstvo, da li su to mediji, da li je ministarstvo, da li su lokalne, regionalne sredine, jesu škole? Tko bi to morao malo jače odraditi, a sigurno nam treba jača edukacija. Hvala. Hvala vam lijepa na pitanju. Često kada govorimo o mnogim zakonima, evo govorili smo nedavno o onom oglašavanju kladionica. Pa smo onda govorili o jednom informatičkom zakonu, spomenuli smo niske razine pismenosti u svim tim slučajevima, pa tako eto i u ovom. Mi znamo i sami da su nam društvene mreže pune onih šaljivih fotografija gdje vidite, ako vidite kutiju od sladoleda onda je sigurno unutra sarma. Jel' tako? bocu nekog bezalkoholnog pića, onda je sigurno unutra rakija jer to je tako nekako onako, s time se mi Hrvati šalimo, ali upravo ste pogodili točno u srž toga problema. Da, država mora kao što smo spomenuli i za mnoge prethodne zakone tako i u ovom slučaju kroz proračun osigurati sredstva da se provode edukacijske kampanje. To je sasvim točno. U školama je izvanredna ideja da se djecu od malih nogu uči da ona jedna plastična bočica ne može trajati, ne smije trajati cijelo polugodište.

I ovo o čemu st govorili, o čemu svjedočimo da benzinske postaje postaju ugostiteljski objekti, postaju pekare, postat će možda i noćni klubovi jest upravo zato što često, poanta i cilj zakona kojeg donosimo jednostavno ili nije dorečena ili namjerno ostavimo rupe. Evo vam primjer zabrana rada nedjeljom, zbog toga se to sve i događa, ali imate iznimke. Imate kioske, imate benzinske postaje, imate sajmene dane, imate blagdane na koje određene profesije moraju raditi poput cvjećara itd. itd. sad za Svi sveti. Jel' tako? Ako hoćete ovu nedjelju otići u trgovinu i obaviti kupnju možete li? Možete zato što neke trgovine rade, neki trgovački centri rade. Jesmo li postigli onda cilj koji smo htjeli postići ovim zakonom? Ne. (DP)** Poštovani kolega Hajduković nismo. **Sanader, Ante (HDZ)** Molim vas sad da pozdravimo studente i studentice Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu iz Opatije koji su naši gosti na galeriji.

Hvala lijepo. Govorimo o hrani i dodiru sa raznim materijalima. Kao prvo znamo svi da uvozimo sve više i više prehrambenih proizvoda koji su puno nekvalitetniji nego iz država kojih dolaze, a puno skuplje ih plaćamo i to u trgovačkim lancima koji su strani vlasnici, to je vrlo bitno kazati i da im u inflaciji punite dobro kesu vi iz Vlade, blagajnu i izmuzli ste iz džepova ljudima. A kad govorimo, evo spominjali smo ovdje plastiku, primjer gospodarenja otpadom u Hrvatskoj je više nego kriminalan, moremo ga nazvati da je tu kriminalna organizacija. Primjera, mlijeko u plastici il konzerva u plastici, nije bitno, plastični proizvod i mi odvajamo taj otpad i kad ga sakupimo tvrtka npr. Čistoća cetinske krajine to pokupi i umjesto da imamo prihod, znate što imamo od toga, em što smo poili nezdravu hranu koja je uvozna hrana jer ste nam pobili ovu prasad i šta je bilo svinja da bi zaradio Radman Grlić dragi studenti, napunio je lipo džepove, to ste lipo predvidili i u proračunu i svaka mačka koja ugine iđe njemu na vagu i on naravno stavlja sebi u džep to. A ta plastika umjesto da bude kad smo je razdvojili da nam bude dodatna vrijednost i jeftinije, znate šta ima, Čistoća cetinske krajine ne može to riješit nego mora nać kome će prodat, kunu po kilu, onda koji je smisao, a nas penalizirate zbog toga što nismo u postotku dovoljnome razdvajali otpad, pa gdi su te pare što vi prikupite od kazni od lokalnih samouprava i tako uništajete gospodarenje otpadom jel očito kriminalnim linijama tu plastiku prodajete kunu, šta mi prikupimo Čistoća mora platiti nekome da otkupi od nas tu plastiku i šta se dogodi, dogodi? Izgori ta plastika, imamo incident u Osijeku. Bitno da je ministar, dragi studenti, napunio džepove zbog prasadi, svinja, ne znam kako se u vas kaže, pa ćete morat isti strane svinjetinu, ko zna od čega je ta svinjetina, to vam je poruka, zato se borite, uključite se u politiku i izbrišite ovo da ne stane ko metlom. Htio sam reć da gospodarenje otpadom spominjali ste od, koje nastaje od hrane, znate vi kolke to štete imaju građani RH, umjesto da bude jeftiniji račun ako razdvojite plastiku, znači prvo idemo nekvalitetnu hranu koja nije domaća jel smo uništili naš stočni fond i ostalu poljoprivredu, Slavonija da ne govorim, pa i ostalih područja i onda taj otpad, plastiku koju razdvoje građani umjesto da imaju manji, manju cijenu računa od davatelja usluga, to su Čistoće, u Sinju sam reka npr. Čistoća cetinska krajina, ta Čistoća da bi se riješila toga ona mora nać nekoga koji će mu otkupiti tu plastiku, znači poskupljuje se proizvod, poskupljuje se či…, ovaj umjesto da je jeftiniji, nekom treba platit tu plastiku ako su već prikupili plastiku i naravno da se nagomila, kolega Dretar maloprije ste govorili, nagomila se kao u Osijeku. Gomilaju oni velike čule, nije to prvi put gorilo, gorilo je i u Zagrebu ovdje, sićate se Pripuza, gori non stop, non stop gori, znači div, koji je cilj i smisao, a mi plaćamo ko lokalna samouprava penale jel dovoljno ne razdvajamo, pa zašto od tih penala ne plaćate plastiku barem vi ovaj Čistoćama ili davateljima usluga, tako da more biti jeftiniji račun našem, našim građanima i gospodarstvima? to je uvezano, ja ću vam reći, evo ovdje je priča koju ovdje pričamo uštogljeni, nikakvi sad kada nam migranti mogu ulazit kako god hoće, nisu to migranti, žene, djeca, ja bi ih primio u svoju kuću, nego teroristi kada ulaze koji nose svoje ratove sa sobom, koji će doć sada na pogranično područje moga grada Sinja, al ako bude se ovako ponašala država naći ćemo mi način da se samoorganiziramo, znali smo i '90.-te da bi zaštitili svoju djecu, svoje roditelje, svoje majke, bake, mi ćemo nać način mi u pograničnom području Dinare, Kamešnice, nećemo mi strepiti, niti se bojati, al smo mi humani ako se radi o ženama i djeci, nikakav problem pomoći njima, al ovo šta ste napravili Hrvatskoj, pa i po ovome pitanju gospodarenja otpada i hrane to je zločin. Vidite da se sve urušava, pa i gospodarenje otpadom se urušava, neodrživo je za Čistoće, za one, oni koji prikupljaju otpad, tvrtke koje prikupljaju u lokalnim samoupravama, neodrživo, moraju nabaviti kamion, moraju imati vozača i dva poslužitelja, moraju proć sve te, nabaviti kante lokalne samouprave, to sve triba nabaviti, to triba sve posložiti i na kraju tu plastiku nema di s njom nego je moraš nać ko će je kupiti i platit i 20 tisuća eura, ono što se u gradu Sinju pokupi Čistoća mora nać nekoga i dat mu 20 tisuća eura da otkupi, pa kako će onda smanjit račun, njemu se poskupljuje kad izračunamo vozača, kad izračunamo benzin, kad izračunamo amortizaciju, sve to triba nabaviti, sve to neko radi, a vi penalizirate i punite blagajnu u proračunu, penalizacije su ogromne ako niste dostigli, koji je smisao toga? Vama znači cili taj ciklus umjesto da je naš proizvod domaći, naše mliko od naše krave, mi uvozimo mliko, da je svinjetina naša, mi uvozimo svinjetinu i radimo konzerve i uvozimo konzerve, sve znači dovozimo sa strane i na kraju se događa katastrofa kao što je u Osijeku i bit će ti još stvari jer oni što imaju dobit i profit na kraju di će oni s tom plastikom kad se natovari to brdo? Ja ne znam kolko je ono u Zagrebu puta gorilo ovo skladište otpada Pripuzovo, ne znam, 10-tak puta, skoro svake godine je gorilo, ne znam broj točan, a znam da je gorilo, nije ovo prvi primjer, možda je u Osijeku puno veća količina bila, nisam siguran. Znači to kružno gospodarenje otpadom tolko je loše osmišljeno u RH da je isključivo i samo na teren građana, nema nikakve dobiti za građane i nema tu ekološke sačuvanosti, koja je ekolo…, di, di je ta plastika završila, kod koga je završila ta plastika, jel ona izgorila, otišla u dim, stvorila CO2 još veći nego što je, nego što je bilo, znači cijeli sustav od proizvodnje hrane, tu padamo, materijalima kojima se dotiče slično kao što je bilo i sa koronom, evo ovdje je Maja ona je, ona je često mene kritizirala, mislim da je sad državna tajnica, Sinjanka je ja mislim vuče korijene, često je mene kritizirala oko korone pa bi evo postavio pitanje, to je slično kao i u koroni. Šta je s cjepivom, gdje je cjepivo, gdje su milijarde, koji su utjecaji cjepiva, dal je li to cjepivo bilo istraženo? Što je s koronom? Šta je s time? Putin opalio draga tajnice državna, opalio prvu granatu korona krepala. Bile prije ograde, cijepljeni u ograde, ovi van ograda pa ste mene kažnjavali nema veze kao gradonačelnika, pa …/Govornik se ne razumije./… ja sam onda rekao pa nije korona prase, svinja, pa ja ne znam zašto tolko zdravu logiku ljudi vriđate. Zbog čega ste vi to radili ovome narodu? Ista situacija je …/Govornik se ne razumije./… ja ću imat evo ako triba tribinu o gospodarenju otpadom. Koje ste gluposti o tome napravili koje poizlaze iz, znači gospodarenje otpadom. Hrana je uvozna, nekvalitetna, lošije kvalitete nego u zemaljima odakle dolazi ona. Mi ne proizvodimo ništa. Naše trgovke imaju manju plaću. Ta plastika kad smo spominjali plastiku ili otpad završava na način da je to skuplje građanima, a ne da imamo tu dodatnu vrijednost da mi to prodamo, da te tvrtke prodaju pa da smanje račune našim građanima nego ne, nego im moraš povećat, ali sam rekao znači sva ta plastika, samo govorim o plastici, ne govorim o drugom otpadu, plastika koju prikupiš moraš nabaviti kante svakom kućanstvu, moraš kupiti poseban kamion, moraš imati 2 pomoćnika i vozača koji će prikupljati to smeće, imaš amortizaciju i gorivo. I na kraju kad to sve prikupiš nemaš di s tom plastikom nego moraš nekoga molit da ti kupi tu plastiku, umjesto da je račun manji za ono koliko je kućanstvo ne znam potrošač nekog tko koristi koliko je ovaj prikupio. I naravno da se stvore brda plastike, ti su naplaćivali tu plastiku, metli u džep i na kraju naravno da je izgorilo. Di će on s tom plastikom? Jel vi uopće kontrolirate di će ta plastika koja se prikupi? Postoji li taj mehanizam ili pravite ljude budalama? Ja ovo govorim sad kao gradonačelnik koji je uključen u to, pa to je smišno da moji, ja se trudim da građani odvajaju i na kraju ja nemam di s tom plastikom nego moram tražiti da neko kupi to, nabavi kamion, daj lizing, nabavi kante, podili te kante, za plastiku govorim, a i ostali otpad,

Kolega Bulj evo sa dvije stvari ste me ponukali na repliku. Prvo, kvaliteta proizvoda koje konzumiramo o tome smo jučer raspravljali, dakle jedemo med koji ima med samo u tragovima iz Kine, a u isto vrijeme naš med koji je odlučne kvalitete naši proizvođači ne mogu prodati, da ne pričam o mesu, o povrću, o voću, mesu koje je 100 puta zamrzavano, odmrzavano itd. No, to je recimo tema koja mene jako boli jer sam iz Slavonije koja proizvodi hranu, ali htio sam vama reći nešto drugo kad govorite o odvajanju otpada i to govorite meritorno kao čovjek jedinice lokalne samouprave. Hoću vam reći koliko je kod nas ponekad forma bitnija od sadržaja. Ljudi sve lijepo razdvajaju onda vam dođe kamion komunalnog poduzeća i sav taj razdvojeni otpad shrpi u isti kamion i odveze na deponiju. I koja je onda poanta razdvajanja otpada uopće? Onda i građani gube zapravo motivaciju da taj otpad odvajaju kad vide da

samostalne Hrvatske. Svi sistemi, svi režimi bilo totalitarni, bilo ne znam kakvi. To je činjenica i po broju stanovnika, iseljavanja, a tako i u drugim krajevima. A što se tiče prikupljanja otpada, rekao sam vam da sve i napravite kako triba, govorimo evo na primjer o plastici i kad je dotra komunalno poduzeće on nema di s njom, on ju mora prodat, on mora znači naći kupca, on mora platiti iz svoj džepa umjesto da se ta plastika plaća Čistoći, a ne da on traži tko će mu to kupiti i ne more naći, a mi plaćamo penale lokalni, građani plaćaju penale ako nismo u postotku dovoljno razdvojili. Pa koji je smisao svega? Pogodovanje, pogodovanje, pogodovanje, pogodovanje. Slično kao i što je kolega Hajdukoviću Agroproteinka monopol, monopol, monopol i neko diže pare i naravno da na kraju

ima jedan stari recept kod nas zove se zagorska juha, išao sam ja to napravit došli mi neki gosti, tamo treba mesa, treba luka, treba zelenila onog, treba krumpira, treba gljiva, treba paprike, ništa mi to više skoro svoje ne radimo nego ravno ideš lijepo u trgovački centar, sve je umotano u plastiku. Krumpir je u plastičnoj vrećici, gljiva je u plastičnom omotu, meso je naravno ono fabricirano na onom podlošku opet je zamotano u plastiku, apsolutno, luk je u plastičnoj vrećici. Eto, mi više nemamo nekoga za koga možemo reći nekad su bili barem OPG-ovi koji su radili kućnu dostavu pa ti na vrata donio lijepo u jednoj kartonskoj vrećici ili u onoj košarici maloj lijepo pa je to sve i usput još lijepo izgledalo, ali mi nažalost toga više nemamo.

Ja kao mlad čovik tada smo se bavili moja obitelj poljoprivredom, prodavao sam mliko na peškariji, nosao ga prije škole, svoje proizvode voćku. Međutim, sad su te peškarije ili kako se sad zove to dolac ili kako, zavisi kako ko zove su prazne. Sad imamo drugi problem što nam u kombijima u trgovačkim lancima ljudi kupuju i u kombijima razvoze po selima i prodaju blitvu, salatu, kumpir, nebitno mrkvu nebitno. Strane proizvode, a zamislite šta smo mi napravili od Hrvatske. Prije je sa sela išlo u gradove, prodavalo se na tržnicama u nas se kaže na peškariji, sinjskoj peškariji, a danas imamo obrnuto, dolaze ljudi i kupuju trgovačke lance i razvoze po selima poljoprivredne proizvode jer je selo prazno ostalo je malo bakica koje ne može raditi i to je katastrofa. Veće štete su napravljene ponavljam nažalost na poljoprivredi od '90.-te nego …/Upadica Hvala potpredsjedniče. Da se sad malo vratimo na temu obzirom da smo otišli puno dalje od toga. Danas je pred nama Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o materijalima i predmetima koji dolaze u neposredan dodir s hranom. Odredbe ovog zakona odnose se na proizvođače, na uvoznike, distributere predmeta i materijala koji dolaze u dodir s hranom, subjekte u poslovanju s hranom, subjekte za gospodarenje otpadom koji su uključeni u skupljanje otpadne plastike, subjekte uključene u daljnje radnje obrade otpadne plastike ako svojom sirovinom kroz lanac opskrbe opskrbljuju subjekte koji rade reciklirane proizvode za materijale i predmete koji dolaze u neposredni dodir s hranom. Nekoliko informacija samo o samoj plastici obzirom da je ona nekako predmet ove rasprave. Masovna proizvodnja plastike započela je prije 60 godina. Od tada su proizvođači proizveli gotovo 9 milijardi tona plastike. Procjenjuje se da do 60% te plastike završi na otpadu ili u prirodi, a biorazgradnja još traje stotinama godina kažu neki od 500 čak do 1000 godina kako koji oblik plastike. Obzirom da se ne može sva plastika reciklirati, a znamo da je u današnje vrijeme teško izbjeći plastiku na nama je da biramo proizvode koji se mogu reciklirati. Koje su najčešće vrste plastike koje koristimo? Prvo je polistiren. On je potreban za izradu čaša i posuđa od stiropora. Drugi je polietilen male gustoće u plastičnim vrećicama za smeće i kantama za smeće. Treći je polipropilen posude za sladoled ili posude za dostavu iz restorana. Četvrto je plastificirani polivinil klorid ili PVC od njega se radi celofan, igračke za djecu, namještaj dijelom. Peti je polietilen visoke gustoće koristi se za proizvodnju boca za ulje, deterdženata i slično. Šesti polietilen tereftalat ili PET većina bočica sa vodom, gaziranih sokova se radi od ove plastike. Recikliraju se najviše posljednje dvije vrste plastike. Srećom proizvođači najviše koriste te dvije vrste za materijale koji dolaze u dodir sa hranom. Sad kad se govori o plastici koja se nalazi svugdje znači oko nas gotovo u svemu mikroplastika koja je pronađena i u 80% vode koja je kontaminirana plastikom, zatim u ribljem svijetu, morskom životu, u hrani, u soli, šećeru, medu, pivu, prašini svugdje ima plastike, srećom sama plastika se sporo razgrađuje kao što smo čuli 400, 500 do 1000 godina. I ono što je, znači ne bi bio problem ako u nama ima, ako mi unesemo u sebe plastiku u naš probavni sustav, pa dijelom u pluća jel udahom jer se ona sporo razgrađuje, nećemo mi živjeti 500 godina da bi mogli, da nam se razgradi plastika u tijelu, međutim ono što je problem što ona ispušta određene otrovne kemikalije, metale i neke svoje dijelove koji mogu biti štetni i evo na nekakva istraživanja se rade najviše na životinjama i mislim da najviše djeluju na suzbijanje spolnog razmnožavanja odnosno na spolni sustav tako na neke hormone u tijelu. I to je ono što u načelu ja mislim da treba još raditi da bi se istražilo kako zapravo djeluju ta mikroplastika, to što unesemo kroz hranu ili udisanjem ili na razne druge načine u organizam kako ona zapravo štetno djeluje na organizam, koliko i u tom smislu treba ići što dalje. Zato ovaj prijedlog zakona će zapravo najviše i djelovati u tom smislu da zaštiti i da odgovori nekako, uredi neka slijedeća pitanja, a to su da osigura provedbu ove Uredbe EU 2022/16 kroz i 1616, detaljnije definira obveze subjekata koji obavljaju djelatnost recikliranja plastike u svrhu upisa u Registar EU i detaljnije utvrđivati ovlasti nadležnih sanitarnih inspektora Državnog inspektorata radi unapređenja postupanja o poduzimanju upravnih i prekršajnih mjera u provedbi ove uredbe. Zbog svega toga Klub HDZ naravno će podržati ovaj prijedlog zakona. Hvala.

sa propisima koje je propisala Uredba EU. Smatramo da unaprjeđuje standard za zaštitu zdravlja naših građana stoga u ovom čitanju smo voljni ga podržati. Vjerujemo da će možda nekih manjih promjena imati do drugog čitanja, no u svakom slučaju sve što ide u smjeru zaštite građana, njihovog zdravlja spremni smo podržati. Još jedanput samo izražavam sumnju hoćemo li i kako provoditi zakon jer kako sam rekao propise imamo dobre, no uvijek padamo na njihovoj provedbi. (HDZ)** S ovim smo iscrpili raspravu. Zaključujem raspravu, glasovat ćemo kad se steknu uvjeti, a s obzirom da je ostalo malo vremena onda ipak slobodni govori će biti iza glasovanja. Proglašavam stanku do 12 sati.

poštovane kolegice i kolege, dobro

dolaze u neposredan dodir s hranom i drugo, sve primjedbe i prijedlozi dostavit će se predlagatelju da ih razmotri prilikom utvrđivanja teksta konačnog prijedloga zakona. Molim glasujmo.

Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o materijalnim, o materijalima i predmetima koji dolaze u neposredan dodir s hranom, prvo čitanje, P.Z.E. 538. Predlagatelj je Vlada, rasprava zaključena. Sukladno prijedlogu saborskih radnih tijela dajem na glasovanje slijedeći Zaključak. prihvaća se Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o materijalima i predmetima koji dolaze u neposredan dodir s hranom i drugo, sve primjedbe i prijedlozi dostavit će se predlagatelju da ih razmotri prilikom utvrđivanja teksta konačnog prijedloga zakona. Molim glasujmo.

Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o materijalima i predmetima koji dolaze u neposredan dodir s hranom Sukladno prijedlogu saborskih radnih tijela dajem na glasovanje slijedeći Zaključak. Prvo, prihvaća se Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o materijalima i predmetima koji dolaze u neposredan dodir s hranom i drugo, sve primjedbe i prijedlozi dostavit će se predlagatelju da ih razmotri prilikom utvrđivanja teksta konačnog prijedloga zakona. Molim glasujmo.